Зареєстровано 344 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, вчора ми ухвалили історичне рішення, яке, безсумнівно, вплине позитивно на майбутнє нашої держави. І я хотів би від усього парламенту подякувати членам Венеційської комісії і особливо її президенту ДжанніБуккікіо за допомогу в розробці та ухваленні Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Я постійно контактую з членами Венеційської комісії і фактично по всім законам судової реформи ми від них отримували дуже якісну експертну оцінку. І вчора після того, як ми ухвалили закон відповідно до Рекомендацій Венеційської комісії, Президент у своєму виступі дуже високо оцінив нашу роботу, що дає відповідь на багато закидів, які були вчора тут у залі. Також, колеги, я хочу повідомити, що наступного тижня, 14 червня, в Росії стартує Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2018. Чемпіонат мав би бути великим спортивним святом для усіх шанувальників футболу, але, на жаль, цього року він проходить в Росії, яка продовжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. І закликаю всі країни вільного світу та їх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів. Сьогодні ми розпочинаємо наш день згідно Регламенту з "години запитань до Уряду". І хочу повідомити, що в залі присутній Прем'єр-міністр України та члени Кабінету Міністрів. Давайте привітаємо Кабінет Міністрів і Прем'єр-міністра. Нагадую, ми матимемо виступ… Сьогодні буде мати виступ міністр юстиції України Павло Дмитрович Петренко, який дуже долучився до розробки Закону "Про Вищий антикорупційний суд", а потім будуть запитання: спочатку – від фракцій, а потім – від депутатів, як звично. Отже, я запрошую до виступу від Кабінету Міністрів міністра юстиції України Павла Дмитровича Петренка. Пане Павло, будь ласка. Вітаю, шановні народні депутати! Вітаю, пане Голово! Хочу дійсно сказати, що вчора був історичний день і український парламент вчергове підтвердив, що він здатен змінювати країну, приймати важливі системні рішення і приймати ті рішення, які стосуються мільйонів українців. Хочу подякувати кожному народному депутату, який вчора долучився до процесу прийняття і заснування в країні антикорупційного суду, який завершить формування антикорупційної інфраструктури в країні, і підтвердити українцям, що в цій країні є справедливість, і та особа, яка вчинила злочин, вчинила корупцію обов'язково понесе покарання у вигляді позбавлення волі і в'язниці. Але український парламент, насправді, показує системне відношення до багатьох змін в цій країні. Хочу нагадати, що менше місяця тому назад в цих стінах парламенту ми з вами прийняли не менш важливе законодавство в першому читанні, яке стосується захисту прав українських дітей. Це законодавство розроблялося фактично всіма членами українського парламенту, представниками як коаліції, так і опозиції. Хочу подякувати Голові Верховної Ради України АндріюПарубію за особисте фактично патронування і супроводження даного законопроекту. Ірині Луценко, Андрію Іванчуку і десяткам народних депутатів, які стали авторами другого пакету законів, який вже називаються в суспільстві "чужих дітей не буває". Буквально позавчора відбувся комітет, який готував цей законопроект до другого читання. Після палких дискусій спільно з представниками парламенту ми доопрацювали даний законопроект до другого читання, і, я вважаю, що він має право бути прийнятим і бути одним з найбільш системних законодавчих ініціатив, які в українському правовому полі будуть врегульовувати права українських дітей. Наскільки важливими являються ці ініціативи, запитаєте ви. Минулого року спільно з вами в цій сесійній залі ми прийняли перший пакет законів "чужих дітей не буває", який був спрямований на захист українських дітей і на посилення відповідальності безвідповідальних батьків, які забули про своїх дітей, які ухилялись від своїх обов'язків. Який ми отримали результат?Результат був приголомшливий. Завдяки нашим з вами ініціативам кількість за декілька місяців роботи цього закону, сотні тисяч українських дітей, понад 400 тисяч українських дітей отримали борги по аліментам, які накопичувалися роками, 1,6 мільярда гривень було стягнуто на користь українських дітей. Якщо порівнювати з минулим роком, це збільшення на 70 А це означає, що за кожною такою історією є людська доля, є конкретна сім'я, є конкретна мама чи батько, який самостійно виховує дитину, і, саме основне, є конкретна дитина, яка отримала додаткової можливості щодо нормального виховання і утримання. І це не просто слова. Наведу декілька історій. До мене на зустріч приходила матір, яка виховує самостійно дитину. Її сину вже 18 років. Він вступив до вищого навчального закладу, і його батько жодного разу не сплатив жодної копійки на утримання цієї дитини. Лише після запровадження законодавчих змін, які наклали цілу низку обтяжень і обмежень на цього горе-батька і арешту його активів, він повністю заплатив борг перед цим сином. Це велика сума, яка фактично зараз є в допомозі цій сім'ї, щоб виховати сина і закінчити вищий навчальний заклад. Буквально цього тижня в провідних ЗМІ була новина про те, що Міністерство юстиції забрало і конфіскувало у одного з горе-батьків дорогий автомобіль Ferrari і направила його на реалізацію, щоб погасити борг перед дітьми у сумі 260 тисяч гривень. Ще один приклад. Чоловік більше 5 років не платив аліменти своїй дитині отримавши заборону на виїзд за кордон, його завернули з аеропорту з коханкою, з якою він їхав на відпочинок, і він був змушений заплатити ці кошти в повному обсязі. І останній приклад, дуже цікавий. Львівська область. Горе-батько, який ухилявся від сплати аліментів 10 років, який переоформив всі свої активи на родичів, який нібито не мав жодного доходу, був направлений на суспільно корисні роботи мести вулиці. На третій день суспільно корисних робіт він прийшов до офісу Міністерства юстиції і повністю погасив борги. Таких історій дуже багато, але за кожною цією історією реальна людська доля, за кожною такою історією реальний сум і несправджені надії. Але за кожною такою історією вже зараз є відчуття у дітей і у тих батьків, які з ними проживають, поновлення справедливості, тої справедливості, якої очікує кожен український громадянин від державних інституцій і від держави. Саме тому ми з вами спільно в другому пакеті законів пропонуємо цілу низку новацій, які поставлять край такого явища, як ухилення від сплати аліментів, такого явища, як безвідповідальне ібезнаказане ухилення від своїх батьківських обов'язків. Хочу навести низку новацій, які, я переконаний, ми з вами проголосуємо вже на наступному сесійному тижні і які підуть на користь українським дітям. Перше – це збільшення мінімального розміру аліментів. Це надзвичайно важлива новація, яка буде спрямована на те, щоб діти отримали більше коштів на своє виховання. Друга новація – це запровадження системи фінансових санкцій до боржників, які ухиляються від сплати аліментів.

Наступне – це притягнення до кримінальної відповідальності тих батьків, які злісно ухиляються від своїх обов'язків, аж до позбавлення волі і обов'язку таких батьків працювати у колоніях і в тюрмах і сплачувати кошти своїм дітям. Третє – це обмеження або позбавлення можливості горе-батьків, які мають борги перед своїми дітьми, потрапляти на керівні посади і на державну службу. Не місце таким особам на керівних посадах, починаючи від міністра і закінчуючи керівником правоохоронного органу. Ще одна важлива новація, яку очікують мільйони українських батьків, – це можливість у цивілізований європейський спосіб виїхати з дитиною за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною, без будь-яких рудиментів, дозволів, нотаріальних заяв, а насправді це способів шантажу цього з батьків, інших з батьків. Ми зробили збалансовану норму, яка дасть таку можливість кожному з батьків, як тому, який проживає з дитиною, так і тому, який є добросовісним, але не проживає з дитиною. І ще одна норма, це фактично можливість тій дитині, яка була жертвою академічного насильства, яка до свого повноліття не отримувала допомоги від одного з батьків, коли вона вже виросте, не забезпечувати такого горя-батька і не платити йому аліменти, якщо він понад три роки не виконував своїх батьківських обов'язків. Крім цих санкцій ми так само з вами вводимо дуже багато стимулів і мотивацій. Прем'єр-міністр України ВолодимирГройсман визначив для себе пріоритетом питання захисту сім'ї, батьківства, відповідального батьківства і захисту дитини. Буквально декілька тижнів тому назад український уряд презентував ті новації, які будуть стимулювати відповідальних батьків, стимулювати народжуваність в країні і стимулювати саме основне, комфортний і безпечний простір для маленьких українців, які будуть формувати наше майбутнє, майбутнє цієї країни. Серед таких новацій і таких пільг, які зараз патронуються і супроводжуються Прем'єр-міністром України, і всім урядом, є надання податкових пільг для відповідальних батьків, які вкладають кошти в свою дитину, які вкладають кошти в розвиток дитини, в її виховання, в її освіту. Друга новація, яка, я вважаю, є абсолютно революційною, це підтримка, допомога кожній українській сім'ї, яка народжує дитину. І буквально з вересня місяця по всій країні запрацює урядова ініціатива про надання кожному новонародженому пакунку малюка. Це першого необхідного пакету речей і товарів, які необхідні матері в перші місяці життя дитини. Практично у всіх цивілізованих країнах такий формат запроваджується для самої основної цілі, це зменшення дитячої смертності. Україна, на жаль, поки займає фактично перше місце в Європі по дитячій смертності на ранніх місяцях після народження. І зараз уряд, парламент і вся фактично державна інституція повинна сконцентрувати свої зусилля для того, щоб ми таке ганебне явище подолали. Ще одна новація, яку уряд Володимира Гройсмана запропонував і вона буде запроваджена, – це мотивація місцевих громад створювати комфортний дитячий простір. І вже з наступного року ті місцеві громади, які будуть відповідати вимогам щодо комфортного дитячого простору, визначених ЮНІСЕФ, будуть отримувати додатковий фінансовий ресурс, що буде спрямовуватися фактично на створення нових дитячих садочків, нових спортивних комплексів, нових майданчиків для безпечного проживання і розвитку українських дітей. Було багато дискусій і багато маніпуляцій з приводу того, що ці жорсткі санкції призведуть до переслідування чоловіків до того, що сім'ї будуть розвалюватися. Це повна неправда і нісенітниця. Основну ціль, яку ми переслідуємо спільно з вами як співавтори цих ініціатив є саме створення сильної відповідальної української сім'ї, в якій захист прав дитини і її виховання є ключовим для кожного з батьків. Тому я дуже глибоко переконаний, що всі наші з вами ініціативи будуть спрямовані саме на мотивацію українських громадян: народжувати, створювати сім'ю, кохатися, не думати про документи і бюрократію, а думати про те, що кожна українська дитина – це вклад у велике світле українське майбутнє. Я хочу подякувати всім народним депутатам, всім без виключення представникам всіх фракцій за вашу активну участь і співавторство в цих ініціативах. Хочу подякувати Голові Верховної Ради за те, що в цій сесійні залі тема дитяча і тема захисту прав дитини і сім'ї стала одною із пріоритетів. І ми системно, фактично щоквартально приймаємо вкрай важливі ініціативи, які наближають Україну не тільки формально, але і сутнісно до європейського цивілізованого простору. є величезне прохання до всіх нас, щоб ми сконцентрувалися на наступному тижні і прийняли пакет з трьох надважливих законів – тих законів, які стосуються захисту прав дітей. я як міністр юстиції обіцяю, що з першого дня, коли ці закони почнуть працювати, ми в повному обсязі будемо використовувати всі новації і механізми для того, щоб кожна українська дитина, кожна українська сім'я була захищена в частині прав, свобод і гарантій, які встановила Українська держава, український парламент. Так само хочу подякувати Президенту України, який визначив цей напрямок як один з пріоритетних в рамках національного проекту "Я маю право". Перший пакет законів був підписаний невідкладно. Я переконаний, що другий пакет законів, який є фундаментальним і необхідним українській державі, так само буде підписаний і буде патронуватися Президентом України. Щиро дякую. Дякую вам за активну і плідну роботу, пане Павло. Зараз ми переходимо до наступного розділу. Спочатку записи від фракцій і груп, я прошу усіх представників фракцій і груп приготуватися до запису на запитання до членів уряду. І прошу провести запис. Будь ласка.

до цього часу ніяких дій немає. Я дуже прошу, звертаюсь до вас, відправити представників Кабінету Міністрів доТарутинського району з тим, щоб вони провели зустріч з людьми. Делегація представляла 15 тисяч подписей, всі підписи до вас були відправлені. Ще раз, шановний Володимир Борисович, я дуже прошу і сподіваюсь на вашу підтримку. В регіону понимание, порозуміння в цьому питання немає. готові зустріти делегацію з Кабінету Міністрів України. Чекаємо відповідь, коли це буде… До мене як до народного депутата звернулись жителі двох сілАрцизького району, це село Кам'янське Арцизького району і Роща.Спахано вже більше тисячі гектарів пасовищ. Я дуже прошу дати доручення міністру аграрного міністерства відправити комісію для того, щоб на місці розібрались, хто спахав і чиї… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто буде відповідати? Дякую. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради, шановні колеги народні депутати, шановний Антон Іванович! Я дякую вам за запитання, ми з вами його обговорювали не один раз. дуже є стурбований тим, що в Україні ще є дуже-дуже багато доріг, які зруйновані. Я ж абсолютно об'єктивно ставлюсь до цієї проблеми, але, як ви знаєте, для мене особисто як Прем’єр-міністра і для нашого уряду будівництво, реконструкція і відновлення українських доріг є одним із самих важливих пріоритетів з точки зору підходів до оновлення інфраструктури країни. І, зокрема, наша програма відновлення доріг торкнулася і Одеської області. На жаль, ми не можемо одночасно виконати всі ремонтні роботи по дорогам, але ми з вами домовились, що за результатами першого півріччя ми подивимось хід виконання необхідних робіт, якщо у нас будуть можливості якимось чином переорієнтувати ресурси, ми це обов'язково зробимо. Тому треба дочекатись ще, напевно, місяць, і через місяць ми повідомимо можемо ми в цьому році щось зробити чи ні. Якщо ні, вона потрапить ця дорога в план наступного року. наголошую на тому, що мене теж болить не менше, тут сьогодні кожен депутат може сказати про те, де є відремонтовані дороги, а де є дороги занедбані. Але вони стали занедбаними не сьогодні, не в цьому році, вони стали занедбаними тому, що за ними десятиріччя як мінімум ніхто недоглядав, а кошти з дорожнього фонду просто розкрадались. Але ми цю ганебну практику зламали і почали відновлювати дороги. Нам потрібен час для того, щоби дороги мали достатньо якісну характеристику. Дякую.

це відчуває на собі чесний бізнес, про це знають народні депутати, а ваш уряд такий начебто бореться із схемами, не знає, де, що відбувається. Тому, якщо ви не здатні навести лад на митниці, побудувати потужну митну адміністрацію, я особисто і фракція "Самопоміч" готові щодня публічно вас інформувати про факти митних правопорушень. А прізвищ і притягнення до відповідальності порушників, боротьбу з контрабандою і збільшення платежів до державного бюджету ми чекаємо від вас. А поки що я вам передаю 155 аркушів, про які я інформувала ваш уряд і про які говорять сьогодні журналісти-розслідувачі в усіх засобах масової інформації. І чекаю результату. Дуже дякую за ваше запитання, шановна Тетяна Георгіївна. Ви постійно ставите дуже жорстко питання боротьби з корупцією на митниці. Я хочу сказати, що вчора, коли ви виступали з цієї трибуни, ви говорили про корупцію на митниці. Один депутат до мене приходить каже: "Ну, хто б говорив!" Маючи на увазі те, що ви дуже добре розумієтесь на цій тематиці з точки зору своєї професійної діяльності в минулому. Але то така справа. Я вас прошу зробити одну річ, Тетяна Георгіївна. Будь ласка, обов'язково мене інформуйте про це і громадськість інформуйте. Я не є людиною, яка прикриває схеми на митниці. Я є людиною, яка реально бореться зі схемами на митниці і є реальні результати. І ви називайте, будь ласка, речі своїми іменами з точки зору надходжень, з точки зору заходів, які ми приймаємо сьогодні для того, щоб зменшити рівень корупції на митниці. Але я, очевидно, з вами погоджуюсь з тим, що корупція на митниці присутня сьогодні, як і в багатьох інших сферах. І тому я дякую сьогодні парламенту за прийняття надзвичайно важливого рішення про створення незалежного антикорупційного суду, який буде реальним механізмом покарання (може стати реальним механізмом, і я переконаний, що стане) корупціонерів, в тому числі і в митних питаннях. Тому, будь ласка, я би просив вас наявну інформацію, не чекаючи засідань парламенту і "години запитань до Уряду", направляти це в Національне антикорупційне бюро України для того, щоб вони проводили необхідні оперативні заходи, затримували контрабандистів, або тих, хто займається "сірим" імпортом. І таким саме чином ви будете допомагати блокувати будь-які проблеми. А якщо фракція "Самопоміч" хоче прийняти участь в боротьбі з корупцією, будь ласка, хотів би запропонувати вам встановити громадські приймальні на кожному пропускному пункті в Україні і займатись перевіркою митних декларацій і необхідних документів, які сьогодні оформлюють при перетині кордону. Якщо це ви бажаєте. Я розумію, що це не ваша справа. Але, якщо бажаєте, я готовий вам це все… Дякую вам. Від "Батьківщини" Кужель Олександра Володимирівна, будь ласка. 10:30:21 КУЖЕЛЬ О.В. Володимир Борисович, дуже короткі три питання. Перше. Дуже прошу звернути увагу на міністерство по АТО, управління територіями, які є нам підконтрольними. Кожен ефір декілька десятків дзвінків іде від людей зі східних регіонів тому, що їм не оформляють "беженцев" в цьому році. Я дуже прошу провести перевірку цих питань, бо це непоодинокі. Друге. Страшенна паніка серед населення щодо зміни видачі субсидій. Нема роз'яснення. Особливо, я прошу вас, Володимире Борисовичу, ви знаєте, що діти в багатьох районах поїхали працювати в інші міста, наприклад, Черкащина, інші, а діти прописані у батьків. Я розповідаю через ефір, як робити протокольно, але я думаю, що може це зробити пан Рева. І третє питання. Я знову наголошую, це не у вашій компетенції, але ми всі… підприємці малого і середнього бізнесу, з якими зустрічались з Оксаною Продан і іншими представниками із "Самопомочі", вони поставили наголос… НКРЕКП прийняла постанову, в якій зобов'язала всіх до 25 червня поставити модеми на счетчики газу, для малого бізнесу – це 10 тисяч гривень вартість, для середнього і великого – 50. Просимо вас настояти, щоб вони пролонгували виконання цієї вимоги хоча б на рік. Дякую. 10:31:58 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, вельмишановна Олександра Володимирівна, за ваші запитання. По першому питанню беру в роботу. Друге питання: щодо субсидій. Насправді робота ведеться, і я почув ваше занепокоєння, і треба посилити роз'яснювальну роботу. Але хотів би одразу зазначити: мова іде про те, щоб посилити адресність самих програм підтримки субсидій і підтримки українських громадян. І жодним чином це не є якісь намагання когось кудись там скоротити. Просто треба зробити так, щоб той, хто не має можливості заплатити, за нього заплатить персонально держава, а той, хто має можливість, він має платити. Бо ми маємо багато випадків зловживань, коли у людей є і доходи, і нормальне майно, і вони закуповують щось там на величезні суми, і тут же мають субсидію. Ну, це просто несправедливо. І тому зараз ця робота ведеться, вона ведеться планово. Я переконаний у тому, що в наступний опалювальний сезон ми увійдемо абсолютно нормально і справедливо, що саме головне. Самі люди навіть цим переймаються і часто задають питання, що, дивіться, у нього є там і машина, і нормальний там доход і так далі, і так далі, а він теж на субсидії, коли я, наприклад, там пенсіонер не маю інших доходів і теж на субсидії. Краще тут як би посилити цю роботу і ми цим займаємося. Що стосується НКРЕКП. Ви знаєте, НКРЕКП не підпорядковано уряду. Але я беру до уваги те, що ви сказали, це, дійсно, є питання, і я звернусь офіційно до нового керівника НКРЕКП, який був обраний незалежного органу з тим, щоб це питання взяли до уваги і відреагували на звернення бізнесу для того, щоб не було додаткових бюрократичних речей.

цією зимою морги були переповнені тілами, які померли від переохолодження. Це люди не ті, які біля смітників замерзають взимку, а люди – лікарі, вчителі – які совісно не можуть сплатити сьогодні за ЖКГ, не зможуть сьогодні платити за газ. В серпні буде підвищення ціни на газ до 11 гривень, наскільки відомо. Скажіть, будь ласка, в якій країні світу пенсіонер отримує пенсію 1200 гривень, а одна особа чиновника отримує 28 мільйонів гривень премії? Скажіть, будь ласка, ви стаєте в МВФ за грошима, берете по мільярду доларів, ви всю країну із протягнутою рукою, коли чиновники "Нафтогазу" беруть собі 46 мільйонів доларів тільки на премії. "Наш край" вимагає негайно… "Наш край" негайно вимагає розібратися з цього питання в "Нафтогазі", кому виділяли 46 мільйонів доларів на премії в той час, коли в державі йде війна. За ці гроші могли поїхати 200 тисяч дітей відпочити в таборах літніх. Сьогодні діти хворіють на кір, сьогодні діти хворіють на туберкульоз, сьогодні діти хворіють від онкології, ніхто не може вирішити це питання, в той час коли йде розкрадання в Кабінету Міністрів… Дякую за ваше запитання. Хочу наголосити, що уряд не приймав жодних рішень щодо будь-яких преміювань, в тому числі і про те, про яке ви говорите сьогодні. Відповідно НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою. І це компетенція не уряду, а незалежних рад. Я теж був занепокоєний, і залишаюся занепокоєним, таким рішенням. Тому я направив листа офіційного в незалежну наглядову раду з тим, щоб вони переглянули своє рішення і проінформували Кабінет Міністрів України. Я очікую відповіді на це запитання. І я не підтримую такої політики високих винагород, тому що вважаю, що вони є не на часі. Хоч треба визнати, що НАК "Нафтогаз України" і його менеджмент здобув серйозну перемогу в інтересах України в розмірі – увага! - 4,5 мільярда доларів США. Тобто мова іде про те, що ми сьогодні виграли позов у "Газпрому" на 4,5 мільярда доларів, і саме за це визначила таку винагороду сама наглядова рада. Хоча я наголошую, що моя позицію тут є абсолютно чіткою. Цеперегиб, я вважаю, і я направив це звернення до наглядової ради. Дякую. Від Радикальної партії слово надається Ляшку Олегу. 10:37:18 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Прем'єр-міністр, минулої середи на засіданні уряду наша фракція прийшла до вас із вимогою відставки заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, який заявив про те, що не треба лікувати онкохворих українців, бо вони все одно помруть. Я хочу, щоб ви повідомили українцям, коли ви відправите у відставку цю особу, яка дозволяє собі такі висловлювання щодо українців. І друге. Шановний пане Прем'єр-міністр, що робить ваш уряд для того, щоб знизити вартість ліків для українців? Мільйони людей не можуть купити ліки. Мізерні пенсії, мізерні зарплати, але величезні ціни. Я хочу вам сказати, що ми пропонуємо план, і я дуже розраховую, що ви його підтримаєте і разом реалізуємо. План здешевлення ліків, скасування ПДВ, запровадження референтного ціноутворення, обмеження рентабельності, запровадження драконівської відповідальності за фальсифікацію ліків, розширення переліку безплатних ліків, щоб врятувати життя українців. Ви знаєте, от саме так, як ви виклали це висловлювання, воно мене теж турбує і бентежить як людину, тому що я вважаю, що ми маємо мати співчуття до чужої біди. І саме головне не просто співчувати, а бути готовими допомагати, долати ті труднощі, з якими може стикнутись будь-хто, особливо коли мова йде про онкозахворювання, це достатньо серйозні виклики для людей. тому урядом України за підтримки парламенту виділяються кошти на лікування таких хворих, в тому числі за кордоном в тих клініках, які є більш високотехнологічними. Але хочу також зазначити, що я не стояв осторонь проблеми добудови української лікарні для дітей "ОХМАТДИТу". І ми в першу чергу добудували, ми зробили лінійний прискорювач, все те, що необхідно сьогодні для ефективного лікування діточок. І хочу підкреслити, що це є для мене важливим пріоритетом. Я хочу, щоби люди були здоровішими, щоби люди жили довше, і для цього нам, дійсно, потрібно багато зробити. І довго люди перебували і перебувають сьогодні в складних життєвих умовах і мають, вимушені просто обмежувати себе в елементарних речах. І це не є те, що відбулося вчора або рік, або два, або три роки назад, це те, що системно відбувалось в нашій країні. Вчора я брав участь у конференції щодо економічного майбутнього нашої країни, просто було обговорення. Так от, із 21 року нашої… 22 років нашої незалежності, до 2014 року, ми 13 років, зростала наша економіка приблизно по одному і 8 років ми падали. Це падав рівень життя, люди собі відмовляли все більше і більше в нормальних умовах. І це все заслуга, в лапках "заслуга", це все провина тих, хто управляв країною і тих, хто мав відношення до прийняття відповідних рішень. Ми не маємо права скочуватись у минуле, ми маємо забезпечувати економічний рівень… Хвилину, будь ласка. ГРОЙСМАН В.Б. Маємо забезпечити економічний ріст, і все, що ми заробимо, конвертувати в якість життя українських громадян. Тому хочу сказати наступне. Я передав звернення до Комісії вищого корпусу, я прошу всіх депутатів, будь ласка, послухайте весь виступ, там порядку десяти хвилин, який був на раді цього заступника, і ми разом з вами приймемо спільне справедливе рішення. І я просив би тільки єдиного - це справедливості. Друге питання: щодо ліків. Олег Валерійович, у цій залі ми приймали програму спільно, в тому числі з вашою підтримкою і з підтримкою колег, запровадження програми "Доступні ліки". І я хочу сказати, що ця програма працює реально. Дійсно, ви праві в тому, що треба розширювати перелік, треба збільшувати доступність людей до цих ліків. Але ми разом робимо дві програми, з одного боку закупівлю ліків і я готую зараз велику доповідь щодо стану закупівель ліків у міжнародних організаціях, і, повірте мені, не все там так зле, як хтось хоче нам це нав'язати. В мене таке відчуття, що хочуть нав'язати…

і знову ж таки повернути схеми, які були притаманні для України багато років, де відмивалися мільярди. Я проти цього, я ніколи не піду на поводу в тих, хто хоче вкрасти у тих, хто нужденно потребує лікування, ліки, бо це, я вважаю, що це є просто злочин людський проти людей. З одного боку ми закуповуємо і доповідь буде. З іншого боку, сьогодні більше 20 мільйонів українців отримали рецепти на безкоштовні ліки, це приблизно 240 ліків, які ми надаємо безкоштовно по тим основним нозологіям, де є проблема, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу і гіпертонія. І ми знаємо, що хвороби судин серця і взагалі хвороби серця, ми сьогодні маємо лідерство по смертності для українських громадян, тому ми впроваджуємо, в тому числі, програму новихкардіоцентрів, яких вже в цьому році буде більше 25 одиниць, 26 одиниць по всій країні. Ми маємо позитивні сигнали зменшення викликів до хронічних хворих, смертності і так далі, в цій категорії по деяким регіонам. Але, я думаю, що з кожним роком ми доб'ємося більш кращих результатів. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка"Саврасов передає слово для запитання Співаковському, будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу, питання до вас. Воно стосується перспектив розвитку України. Ви знаєте, що людський капітал є фактично ключовим для розвитку України і для того, щоб вона мала перспективи. Міграція, яка відбувається, і зовнішня, і та міграція, яка відбувається між регіонами, показує, що у нас зараз ми маємо незбалансовану політику щодо розвитку людського капіталу. В зв'язку з цим питання: чи є у вас, в уряду, стратегічне бачення вирішення цієї проблеми, чи є конкретна програма з конкретним інструментарієм, і хто від уряду цим займається? Бо я скажу таку річ: коли навіть будуть гроші, але не буде на території України людей, ми не будемо вирішувати цих проблем. А головна проблема в тому, що молоді люди, в першу чергу молоді люди, від'їжджають з України. Я розумію, що тут є проблеми і в освітянській сфері, але дуже важливо побачити це збалансовано через освіту, через соціальні моменти і через економіку. Дякую. Олександре Володимировичу, дякую. Що в нашій країні є найцінніше? Це людський капітал, люди. І чому ми маємо сьогодні достатньо… я би сказав, постійні хвилі трудової навіть міграції. Це ж не вперше: в 90-і роки, в 2000-і роки ми мали численні процеси трудової міграції і виїзду людей в пошуку кращого життя.

я вважаю, що перетримали людей на мінімальній заробітній платі, нехтували інтересами оплати праці працюючих людей. І це є теж провина минулого. Ми почали її з вами виправляти, підвищуючи мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна плата почала підвищувати середню заробітну плату, яка вже зараз дорівнює більше 8 тисяч. Але цей шлях треба продовжувати. Яким чином? Чином наступним. Нам треба нові інвестиції в національну економіку. Для цього ми маємо створювати умови і гарантії вкладення в українську економіку і забезпечення збереження цих інвестицій, гарантувати право недоторканності приватного капіталу. Це все те, що проходили країни, в тому числі і постсоціалістичного простору. Мова йде про наступне: що все те, що буде працювати, на чому буде працювати і виробляти національна економіка, ми маємо реінвестувати в якість життя людей, в освіту, в охорону здоров'я, в культурне середовище, зміцнення духовності – в багато речей, в тому числі і в розвиток капіталу для того, щоби наша країна була сильною. Це і є план дій нашого уряду, який повністю пов'язаний з тими рішеннями, які ми приймаємо, з точки зору і структурних реформ, які ми проводимо сьогодні, і з точки зору нашого акценту на економічному зростанні. Питання освіти. Я торкнусь питання освіти. Я приведу просто на цьому… питаннях освіти приклад політики, лідером якої є міністр освіти Лілія Гриневич, за повної координації з вами, з комітетом і парламентом. Ми розпочали курс на те, щоби взагалі ліквідувати чергу в дитячі садочки в Україні. Ви уявляєте, маленькі українці стоять в чергах до дитячого садочку. Це є величезною проблемою, і я вважаю, що ми цю проблему до 2020 року вирішимо спільно з місцевою владою. Наступна позиція: нова українська школа. Змінюємо програми, змінюємо забезпечення, вже починаємо з цього року 1-4 клас абсолютно нові компетенції розвивати і середовище в українських українських дітях. Але тільки через 12 років ми отримаємо результат перших випускників нової української школи. Профтехосвіта. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів. Спільно з реальним сектором… Це все те, чим ми займаємося сьогодні спільно з вами. Зрозуміло, питання і проблеми вищої школи, питання науки – це все те, що стосується… що впливає у тому числі на розвиток людського капіталу. Але я думаю, що ми чітко розуміємо, куди йти,

достатньо для того, щоби забезпечити відповідь. Прошу, від "Народного фронту" народний депутат Тетерук. тією ситуацією, яка зараз відбувається в інформаційному просторі нашої держави. Там, де можуть собі абсолютно вільно українофоби і манкурти українського народу заявляти абсолютно брехливі заяви Кремля про те, що нібито український режисер ОлегСенцов є терористом і тим, хто здійснює злочини проти українського народу. (Оплески) Ми вимагаємо від вас, щоби ви віддали відповідним міністерствам вказівки щодо вдосконалення захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу. Я також звертаюсь до Голови Служби безпеки України надати належну правову оцінку тим заявам, які лунають з деяких телеканалів, які повністю повторюють пропагандистські тези Кремля. Також Національна рада з питань телебачення, радіомовлення має ретельно вивчити А.А. І за найкоротшого терміну переглянути питання надання ліцензій каналам, які сприяють розповсюдженню брехливої кремлівської пропаганди і українофобських висловів окремих депутатів на кшталтподонка Мураєва. Дякую. Я дякую за ваше запитання. Я абсолютно згоден з вашими останнім оцінками. Це ж треба так не любити рідну країну, в якій народився, по якій ходиш, щоби дозволяти собі такі вислови, які абсолютно неприйнятні для нормальної людини. Але я думаю, що там немає взагалі жодних цінностей, окрім, напевно, грошей, які затьмарюють очі. Але то така справа, я думаю, що історія все розставить на свої місця. Да, справді сьогодні є багато бранців Кремля, які піддані безпрецедентним тортурам в ХХІ столітті в світі, який декларує захист демократії, цінностей. Але, на превеликий жаль, ми маємо сьогодні величезні виклики, і ми маємо дати їм відсіч. Я говорю, ми – це весь демократичний світ. І саме так зараз стоїть питання. Питання не в тому, що Росія вторглась в Україну. Питання не в тому, що вони увійшли… якусь агресію на Україну. Ні. Вони напали на Україну, вони напали на весь демократичний світ, вони хочуть змінити світовий порядок, вони хочуть, щоби весь світ був окутаний терором, і це все є їхньою політикою. І справді, всі ті, хто їм підіграють сьогодні в інформаційному просторі, це реальні вороги України, нашої державності, незалежності. Це ті, хто не здатний нічого зробити для того, щоб Україна стала сильнішою, а звикли завжди стояти на колінах, що є непритаманним для українського народу. Тому я глибоко переконаний в тому, що треба вживати всіх жорстких заходів до тих, хто створює злочини по відношенню до наших громадян, хто скоює злочини в тому числі в інформаційному характері, які… …які підривають основи нашої державності. Я вважаю, що і Нацрада, і законодавство держави у демократичний спосіб має бути жорстким і з жорсткою відповідальністю для тих, хто цим займається. Це не менший злочин ніж те, що сьогодні відбувається на Донбасі, і те, що відбувається сьогодні руками Кремля. Дякую за ваше запитання. Я повністюсолідаруюсь з вашою позицією. Дякую. можливо, цю тему також артикулювати в парламенті, я підтримую колег депутатів, я підтримую колегу Тетерука. І мені здається, що це є позиція більшості народних депутатів. Я думаю, що з огляду на вимоги Конституції, з огляду на статтю 79, яка регулює присягу народного депутата, ми всі з вами складали присягу, я думаю, що з огляду на це ми маємо звернутися до Комітету з питань Регламенту і депутатської етики для того, щоби комітет розслідував цей випадок і зробив свій висновок для того, щоб ми могли це обговорити. Якщо ми самі як депутати не будемо розглядати і оцінювати нашу роботу з позиції етики, для нас буде дуже важко вимагати дій від будь-яких інших органів. Дякую. І запитання від "Опозиційного блоку". Будь ласка, народний депутат Скорик.

У мене питання до міністра енергетики і вугільної промисловості та Прем'єр-міністра України. Шановні урядовці! Ігор Степанович, ви вже є міністром більше двох років. І за цей час неодноразово говорилось про неприпустимість по заборгованості по зарплаті на державних шахтах. Але заборгованість є і сьогодні. Це сотні мільйонів гривень. Останній приклад. На минулій "годині Уряду" два тижні тому мій колега СергійСажко задав питання про погашення заборгованості на "Селидіввугіллі". Заступник міністра Корзун пообіцяв, що цю заборгованість буде погашено. Але заборгованість не погашено. І шахтарі на "Селидіввугіллі" продовжують страйкувати. Постійні проблеми на "Волиньвугіллі", на інших державних шахтах. За ці два роки уряд повідомляє, що Україна вийшла на… Можна, ні-ні, можна час ще мені? 30 секунд, будь ласка. ГУСАК В.Г. В цей час уряд повідомляє, що Україна вийшла на економічне зростання. По всій країні справді почали відновлювати дороги. Та і державних шахт залишилось не так багато. Але чому не можна раз і назавжди зробити так, щоб українці на українських державних шахтах за свою дуже важку працю хоча б вчасно отримували заробітну плату? Дякую, пане Гусак. Почну з самого останнього. Кількість державних шахт яка була, така й залишилась, не змінилась ні на одну. Друге. Уряд Володимира БорисовичаГройсмана отримав шахти з 18-мільярдною заборгованістю і 850 мільйонів заборгованістю по заробітній платі. На сьогоднішній день, за два роки і два місяці, заборгованість складає 350 мільйонів. Що це значить? Ми не тільки гасили постійно заробітну плату, а й погашали ту заборгованість, яку нам передали. Позиція друга.

Михайло Леонідович Бондар двічі просить Верховну Раду підтримати включення Закону про збільшення дотації і двічі набирає тільки 160 голосів. Крім Радикальної партії. Дякую. Підтримує, так. Тому у мене просьба. Народні депутати України, нам надзвичайно складно, ми не отримали за 4 роки жодної копійки у модернізацію, і тільки от останнім часом, коли Прем'єр-міністр включився в процес, минакінець прийняли мільярди гривень на переформування шахт і ще 460 мільйонів на модернізацію. Шановні народні депутати, у вівторок буде ставитися питання по збільшенню дотацій. Я вас прошу від уряду, від міністерства, від шахтарів підтримати цю позицію. Дякую. Пане Прем'єр, якщо можна, 30 секунд, тому що ми вибиваємося з графіку. Дякую. величезні сьогодні проблеми, і це люди дійсно важкої праці. Так що я хотів сказати. Насправді, я не хочу там дивитися в минуле, але насправді українські шахти, особливо державні, були просто полишені абсолютно системно напризволяще. Який це рік, коли у нас ми бачили модернізацію шахт? З них витягували останні соки. Люди, які там у забоях працюють в жахливих умовах, без елементарних засобів безпеки, отримують копійки за свою роботу, при тому що тонна при тому що тонна добування вугілля коштує більше ніж на приватних шахтах. От звідки заборгованість по заробітній платі. Тому що те, що умовно… Я умовно кажу: коштує в їхньому видобутку 2 гривні. От ця різниця, ми її дотуємо з бюджету. Тому який варіант?Варіант того, щоб залучити ресурси для модернізації державних шахт, абсолютно, можливо, і залучення приватного капіталу, те, щоб люди нормальну отримали роботу, а українська держава - вугілля, яке нам конче необхідне. Ви що, думаєте, я задоволений від того, що ми його імпортуємо сьогодні в Україну? Це не відповідає нашій стратегії. Наша стратегія - в тому, що ми маємо бути повністю енергонезалежною країною. Питання складне. І тому поки ми будемо займатись змінами, нам потрібно буде дотувати. Але це треба робити швидко, і в тому числі ці зміни треба робити швидко. На превеликий жаль, деякі бюрократи в уряді, які вже не працюють, стримували цю позицію, майже 5 чи 6 місяців ми говорили про виділення інструментів для державних гарантій, які, можливо було б направити на модернізацію шахт. Давайте всі разом… я розумію, є, там, політичні якісь історії, давайте разом працювати над тим, щоб вивести ситуацію із складного стану, в який не ми заводили, і не уряд Арсенія Яценюка, тому що якраз на уряд Арсенія Яценюка при казні в нуль випали ці величезні випробування, з якими він достатньо нормально впорався, і зменшував борги, які ми продовжуємо зменшувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Прем'єр-міністре. Я тільки хочу ще раз звернути, що це є "година запитань до Уряду", і тому, чим більше запитань прозвучить, напевно, це буде більш справедливо. І зараз ми переходимо до запитань від народних депутатів.

Запрошую до слова народного депутата Дерев'янка. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановні Володимир Борисович, ми дуже цінуємо високо ваші зусилля щодо децентралізації, які ви здійснюєте протягом останніх років,

голосування в кінці минулого року поправок до Бюджетного кодексу про те, що монополісти, такі як "Укрнафта", такі як "Укрзалізниця", сплачують у місцевий бюджет не 100 відсотків податків за землю, як це було всі минулі роки, а на цей рік тільки 25 відсотків Підкреслюю, 25 відсотків від 100 відсотків, які мають сплачувати. Це призвело до того, що величезна кількість громад недоотримала надходження заплановані на цей рік. І навіть та частина громад, особливо в гірській місцевості, які отримали, які отримали додаткові кошти за рахунок ренти на газ, вони просто мають величезні проблеми по недофінансуванню своїх програм за рахунок того, що ці пільги якимось чином штучно були створені. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, що для мене особисто реформа децентралізації влади і розвиток місцевого самоврядування є, якщо говорити з точки зору системи управління державою, то для мене це топ-пріоритет, і в 14-му році я саме для цього прийшов працювати в центральний уряд,уряд Яценюка для того, щоб розпочати цю реформу, і ми її розпочали. Тому жодних деструктивних дій, які ми могли би направити на те, щоб якимось чином обмежити місцеве самоврядування, принаймні від уряду, який я очолюю, ніколи не буде. Я захищав і буду захищати місцеве самоврядування і створювати умови для його розвитку. Що стосується фінансових інструментів. Сьогодні фінансові інструменти є достатньо широкі з точки зору наповнення бюджетів. Але з огляду на те, що є державні компанії, які сплачують свої податки в місцеві бюджети в тому числі, дійсно, прийнято рішення поступового підвищення на них навантаження, тому що це все може лягати потім на споживачів цих послуг. Але це ніяким чином в співвідношенні не впливає кардинально на місцеві бюджети. Тому що є інші сьогодні інструменти. Податок на доходи фізичних осіб, акциз, частина сплати рентної плати, в областях залишається податок на прибуток підприємств. Інструментів сьогодні не просто достатньо, а більше ніж достатньо. І тепер що важливо зрозуміти, що завдання децентралізації - це не просто взяти кошти з центрального бюджету і передати на місцевий, а завдання децентралізації – створити умови, коли би ті ресурси фінансові, які ми зверху передали вниз, мали би бути примножені і реінвестовані в розвиток територій, в тому числі і в розвиток економіки. Тому в даному випадку вважаю, що ми жодних рішень не приймали, які суттєво щось обмежують. Але те, що сьогодні є достатні інструменти для самодостатніх громад, - очевидний факт. Якщо є і конкретне питання по конкретним громадам, я готовий окремо просто подивитись, можливо, там є якісьшероховатості, які треба брати до уваги, будь ласка, я готовий. Дякую. Веде засідання

Я задавав конкретне питання, і, я думаю, воно болюче, хвилює мільйони громадян України: щодо можливого підвищення тарифів на природний газ. Однією з умов - дуже багато в засобах масової інформації ми цю інформацію можемо спостерігати, - виділення чергового траншу МВФ є підвищення тарифів на природний газ, майже до 50 відсотків, тобто зараз десь більше 7 тисяч за тисячу кубічних метрів, і десь планується до 10, до 11 тисяч. Коли я минулого разу задавав питання, ви говорили про поточний опалювальний сезон. Але питання в мене конкретне. Чи буде в цьому році, в цьому році, на наступний опалювальний сезон, який почнеться вже з жовтня місяця, плануватися підвищення тарифів на природний газ для населення. Це перше питання. Прошу додати мені секунд 20 для другого питання. Будь ласка, 30 секунд додайте. ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дуже дякую. І друге питання полягає в наступному, що внаслідок бюджетної децентралізації, на жаль, в Бюджетному кодексі України були внесені зміни щодо позбавлення місцевих бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 25 відсотків ПДФО. Ви зараз говорили про інструменти ПДФО. При цьому 60 відсотків були спрямовані ПДФО на райони і бюджетооб'єднаних територіальних громад. Питання в наступному полягає. Ті 25 відсотків,

Дякую за ваше запитання. Давайте про ціни на газ. Це дуже чутливе питання і ви це знаєте, ви знаєте, що воно є дуже складним, ви знаєте, що воно сприймається дуже негативно суспільством, ви знаєте, що така вимога міжнародних партнерів стоїть про вирівнювання цін всередині країни. Тому що газ для виробництв коштує дорожче ніж 7 тисяч, і ви теж це знаєте, Питання дуже складне. В минулому році воно було повстало в липні місяці, і я тоді зайняв позицію, і я сказав, що ми не зможемо це дозволити собі, оскільки це дуже чутливе питання для українських громадян і простої відповіді на це запитання немає. Так, правда, що ми потребуємо сторонньої міжнародної підтримки фінансів, тому що з 2016 по 2013 рік був нарощений, майже на 50 мільярдів доларів, борг країни, який ми сьогодні з вами обслуговуємо і ми сьогодні з вами заручники цього боргу, і це треба визнати. Але, з іншого боку, я бачу, що ми можемо продовжувати реформи в країні, економіка буде зростати і ми зможемо вийти на ріст 5 відсотків плюс в найближчі роки. Це дасть можливість нам підвищити якість життя українських громадян. Зрозуміло, що дуже важливо, тут є питання спроможності сплати за газ українськими громадянами і от для мене це сьогодні є головне питання. В принципі, я думаю, що для багатьох українців неважливо скільки буде коштувати газ всередині країни, а важливо скільки фактично вони будуть платити, українці, і от для мене це питання дуже важливо. Я шукаю вихід для того, щоб обслуговувати борги зовнішні, з одного боку, а з іншого боку, українці, які мають невисокі доходи, не відчули жодного підвищення. Якщо у вас є якісь інноваційний підхід до цього, можете запропонувати, Якщо у вас є якийсь інноваційний підхід в цьому питанні, ви його запропонуйте, я готовий його підтримати. Але хочу сказати, шановні колеги, дуже хочу попросити всіх, не злорадствуйте на темі ціни на газ. зазначити, що справжні державники, вони ставлять на вагу не популізм і добрі слова, а ставлять на вагу стабільність держави, її розвиток і консолідацію у виході… і у виході з дуже складних ситуацій. Тому от так я бачу зараз цю проблему. А що стосується А що стосується питання децентралізації, то можу вам сказати, що сьогодні система фінансової децентралізації працює дуже позитивно, і люди отримали не 25 відсотків, а 60 відсотків. Громади для того, щоб утримати садочок, школу, поліклініку, мають бути спроможними, а для цього мають об'єднуватися. Вся країна пішла в цей рух, 705 громад вже об'єднані, ми передаємо зараз більше… 250 громад об'єднаних вже отримали землю у свою власність. Ми їх повністю підтримуємо і будемо підтримувати. І окремо мають державну підтримку в 1,9 мільярда гривень у цьому році. Дякую. І прошу всіх підтримувати децентралізацію і рухатися вперед. Дякую.

На закритій нараді, яка проходила, там Келлі Садлер, яка є офіційною помічницею Президента США Дональда Трампа, запропонувала чиновникам ігнорувати думку сенатора Маккейна, зіславшись на те: він і так скоро помре, він умирає, в нього виявлена онкологія. Наступне.Келлі Садлер більше не працює в Адміністрації Президента, сказав заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах. Ніхто не назначав ніякої комісії і інтонації, ви приймайте рішення. І дякую, що ви тримаєте це питання на плаву, бо сьогодні завдяки виступам Лінчевського ви при всіх позитивах вашої діяльності вас тягнуть на дно. От моє побажання, щоб ви зрозуміли, чим ми відрізняємося від них. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я хочу вам сказати, що… я своє відношення до цього питання сказав, і у мене болить це не менше, ніж у вас. Вважаю, що я вичерпну надав відповідь, коли мене запитав вельмишановний Олег Валерійович. А стосовно "на дно", то, знаєте, щоби не потрапити на дно, треба завжди ходити по землі і розуміти людську біль. Оце моя відповідь. І я молю Господа, щоб я завжди ходив по землі і ніколи від неї не відривався, це саме головне. Отак і живу. Дякую за ваше запитання. ОлександрРевега, 63 виборчий округ. Володимир Борисович, я по болючому питанню по місту Бердичеву, по градобою. Прошу вас ще раз втрутитися, щоб були виділені кошти на дофінансування тих робіт, які були виконані. Іслідуюче питання, це також болюче питання. Місто Бердичів, Червона гора, злощасний будинок для військовослужбовців, який третій рік не будується. Вже вся Україна бачила цю проблему. Будь ласка, також втрутьтеся. І таке болюче питання, це дороги між обласними центрами. В мене єРужинський район, дорога Кременець – Біла Церква. Дорожники визнали, що дорога потребує капітального ремонту, ну, неможливо там проїхати. Будь ласка, зверніть увагу, капітальний ремонт зробіть, щоб… допоможіть. Дякую вам. Дуже дякую за ваше запитання. З точки, щодо стихійного лиха ми з вами говорили. Я подивлюсь, чи є підстави на компенсацію, начебто ми там готували документи. Я подивлюсь, чи це можливо буде зробити. Що стосується доріг. Ми передали 11 мільярдів на місцеві дороги – 11 мільярдів. І плани складає область, які дороги будувати, які ремонтувати і так далі. Ми займаємося національними дорогами, і ви бачите, що вони будуються в усіх областях, і Житомирська в тому числі не є виключенням. Тому я передам ваше звернення голові адміністрації, – щоб він подивився, – обласної, яким чином він можеповпливати на цю проблему. І що стосується будівництва будинків для військовослужбовців, це питання Міністерства оборони. Я теж скерую ваш запит для того, дали відповідь на потребу в такому будівництві, і що вони там будуть з цим робити. Дякую. …Прем’єр-міністра. Вас як високоосвічену людину хочу проінформувати, що сьогодні закон митний чітко визначає, що в зонах митного контролю не можуть знаходитися ані народні депутати, ані будь-які інші особи. Тому, коли ви пропонуєте нам відкрити громадські приймальні "Самопомочі" в територіях під митним контролем, ви пропонуєте нам свідомо порушити закон. Ми цього дозволити собі не можемо. І водночас уряд розписується у власній неспроможності виконувати митну політику, побудувати сильну митну адміністрацію. Знаєте, Володимире Борисовичу, перехід на особистості завжди послаблює дискусію. І я би вам тому хотіла порадити: або відповідайте за свої слова, або вибачайтеся. Дякую за ваше запитання. Тетяна Георгіївна, дивіться, я точно знаю, що перехід на особистості послаблює і тому не рекомендую вам цього робити. Але, з іншого боку, я про що сказав? Я ж не сказав про зону митного контролю. Я сказав про те, що поза зоною митного контролю… взагалі ваша була ініціатива. Ви сказали, що ми готові вам допомогти. Якщо готові, ну тоді, будь ласка, я готовий посприяти, щоб ви були ефективні в своїй діяльності. Поза зоною митного контролю можем встановити громадські приймальні. Можемо в митній адміністрації створити… От як скажете, так і зробимо. Єдине що, щоб ви були ефективні, щоб ви працювали таким чином, щоби ми могли бути більш результативними. Я – за боротьбу з корупцією на митниці. Я залучаю вас відкрито: будь ласка, приходьте, контролюйте, перевіряйте. Ви ж будете мені тільки допомагати. І ні в якому разі не порушуйте закон, бо закон порушувати не можна. Це абсолютно очевидно. Я оце тільки думаю: ви коли об'єктивні? Коли публічно критикуєте чи колинепублічно нас… даєте нам високу оцінку нашої діяльності? От я… от в мене роздвоєння тут моїх думок. Дякую за ваше запитання. Дякую. І, колеги, заключне запитання.Лівік. Добре, ще два запитання. Лівік і Матейченко. Лівікпередає Солов'ю. І Дзюблик. І це будуть заключні питання. Добре. Соловей. ІДзюблик, заключне питання. 11:14:58 СОЛОВЕЙ Ю.І. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановний Володимире Борисовичу, хочу сказати і пригадати 2008 рік. І пригадуєте, тоді було таке поняття, як Тендерна палата, яке успішно вдалось тоді ліквідувати. Але, на жаль, це поняття сьогодні знову, я змушений констатувати як профільний заступник Комітету з економічної політики, сьогодні воскресли. І цією Тендерною палатою, Володимир Борисович, сьогодні є так званий Антимонопольний комітет України. Я знаю і чув вашу позицію, жорстку позицію, півроку тому по роботі Антимонопольного комітету комітету України в сфері державних закупівель. Більше того, до мене звертаються масово замовники, які стверджують, що не вони, а саме Антимонопольний комітет визначає, хто буде переможцем, кого допускати чи кого відхиляти з торгів. Володимир Борисович, я прошу вас невідкладно дати дорученняДержаудитслужбі провести роботу державних уповноважених в сфері тендерних закупівель…

правом на звільнення цих кандидатур, вжити організаційних і дисциплінарних заходів щодо звільнення з посади тих людей, які займаються цимбеспределом в Антимонопольному комітеті України. Дякую. Дякую, пане Юрію. Ви знаєте моє відношення до роботи Антимонопольного комітету, я теж вважаю, що в багатьох випадках вони є, вони не сприяють. Хоча можу сказати, що керівник Антимонопольного комітету намагається багато речей змінити в ньому, але там теж не все від нього залежить, тому що там така система управління дуже важка…Да, в лапках "демократична", коли кожен сам собі починає будувати якусь свою систему управління. І тому там є проблеми. З ними стикаємося зараз і під час державних закупівель і при прийнятті рішень, зупинки державних закупівель. Потім там… Ну, те, що ви сказали, це відповідає дійсності, на моє переконання, теж. Тому з цим треба боротися. Але хочу також водночас зазначити, що Президент України вніс до парламенту зміни до закону, і вони будуть позитивно сприяти на системну ліквідацію оцих от проблем. Я би дуже просив, якщо можливо, щоби цей законопроект Президента був розглянутий на одному з найближчих пленарних днів, можливо, навіть за основу, там, ну, по скороченій процедурі до другого читання, бо це є Регламент, і ми це розуміємо. І потім прийняти його вже в цілому, і чим швидше, тим краще. А що стосується вашої ідеї про доручення. Правда, буде доручення уряду в середуДержаудитслужбі провести цей аудит і перевірку. Я хочу сказати, що все більше і більше дії Кабінету Міністрів і Прем'єр-міністра до таких речей будуть жорсткішими. Надоело. розумієте? Ми намагаємось тут зранку до смерканку вибудовувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні. Тут один чи інший чиновник намагається це все нам зруйнувати. Я вчора на цій же самій конференції, про яку сьогодні згадував, сказав, що 80 відсотків часу, 90 я займаюсь якимосьрозрулюванням нестандартних ситуацій, які мені придумують кожен день якусь нову. Так я можу сказати, що ми б реактивну швидкість зараз включали б в багатьох інших процесах, якби мене просто не відволікали, не відволікали на такі речі, про які ви сьогодні говорите. Тому давайте разом боротись. Я абсолютно підтримую. Дякую. І заключне запитання -Дзюблик. Включіть мікрофон. Будь ласка, Павло Володимирович. 11:18:58 ДЗЮБЛИК П.В. ПавлоДзюблик, 66 виборчий округ, Житомирщина. Шановний Володимир Борисович, з приводу доріг, які будуються по всій Україні, але не будуються на території Житомирської області. Станом на сьогоднішній день жодний тендер не проведений. М-03, М-21 – ці дороги знаходяться в жахливому стані. І хотів би звернути вашу увагу безпосередньо на дороги державного значення, які перебувають на балансі Служби автомобільних шляхів. Керівництво ігнорує проблеми з ямковим ремонтом. Звернути хотів би увагу на дорогу, яка сполучає Радомишль зКучеровим – ями по 50 сантиметрів глибиною. Скажімо, керівництво Служби автомобільних доріг Житомирської області не справляється з покладеними на них зобов'язаннями. Я би просив вас, щоб ви втрутились в ситуацію і нарешті дороги, завдяки нам Дорожній фонд, який був прийнятий, щоб і дороги Житомирщини почали будуватися. Дякую. 11:20:09 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за ваше запитання. Дуже актуальне. Хочу підкреслити, що я проїхав Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку області, 4 області і, дійсно, при однакових умовах стан справ по будівництву дорожньому абсолютно різний. Львів – якісно організовані роботи. Тернопіль – якісно організовані роботи. Вінниччина – якісно організовані роботи. Хмельниччина – нуль. Гроші є, все є – нуль. Зараз там змінений голова обласної державної адміністрації, ситуація, я думаю, він значно її покращить. Житомирська область теж поки що не може похвалитись тим, щоб вони нормально займались… вони відстають, у них погано ідуть там справи. Я подивлюсь, якщо будуть проблеми, ми будемо приймати відповідні управлінські рішення з цього приводу. Але наголошую: кошти, механізми, плани – все є, тільки беріть і робіть. Але, на превеликий жаль, і цього немає. Взяв до уваги, буду їх жорстко…Знаете,

Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, безмежно вам вдячний за можливість висловити заключне слово. Шановні колеги народні депутати, хочу вам подякувати за всі важливі вчорашні рішення. І хочу сказати, що вчорашнє голосування депутатів за антикорупційний суд просто довело те, що українськийпарламент саме цього скликання є абсолютно здатний приймати важливі і необхідні рішення, різні, але важливі. І це викликає повагу. І думаю, що ще у нас є багато попереду важливих голосувань, які ми, не взираючи на передвиборчий можливо популізм або передвиборчу низькоякісну політику, зможемо ухвалювати в цих стінах. Окремо хочу вам подякувати, що ви підтримати подання моє щодо звільнення міністра фінансів. Хочу вас проінформувати про те, що сьогодні о 9 годині ранку я представив виконуючого обов'язки міністра фінансів Оксану СергіївнуМаркарову, яка є першим заступником. Я прошу підвестись. Вона є дуже компетентною, вона є професійною, розуміє державні фінанси, є по суті своїй достатньо серйозним мотивованим реформатором. Я дав їй повну підтримку у формуванні, якщо буде необхідно, доукомплектування команди Міністерства фінансів. Я глибоко переконаний, що ми… швидкість наших змін буде абсолютно чіткою, і буде повністю налагоджена робота Міністерства фінансів з депутатським корпусом. Тому хочу ще раз вас подякувати і сказати про те, що вчорашнє голосування про звільнення міністра фінансів в якому разі не ослабили команду уряду, а, навпаки, посилили команду уряду саме в цьому важливому фінансовому блоці. Тому ще раз дуже дякую вам за підтримку і бажаю нам спільних успіхів, шановні колеги народні депутати. Дякую. Подякуємо Прем'єр-міністру і членам Кабінету Міністрів за участь в "годині Уряду". Бажаю вам плідної роботи, пане Прем'єр-міністр. "Година запитань до Уряду" завершена. І ми переходимо до оголошення запитів. Але перед тим є заява від двох фракцій. Так, я перепрошую. Від фракції БПП і "Народного фронту", так, є заява. І до виступу від двох фракцій запрошуєтьсяПашинський. Будь ласка, СергійПашинський. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Вчора в цьому залі ми прийняли Постанову про підтримку нашого громадянина, нашого герояСенцова та інших політв'язнів. Реакція Москви була миттєва. Істота, яка носить мандат депутата Верховної Ради України на каналі News One на прізвищеМураєв зробив заяву, що по Сенцову не так все просто, ця людина готова на підпали, підриви, і час все поставить на свої місця. Коли б це сказав якийсь Кисельов чи інший, зрозуміло, це російська пропаганда. Але цю російську пропаганду слово в слово повторив російські звинувачення країни-агресора, повторив депутат Верховної Ради України. я впевнений, що ми, як Верховна Рада України, не можемо на це відреагувати. Я публічно звертаюся до Голови Служби безпеки України з заявою порушити протиМураєва кримінальну справу по статті 111 "Державна зрада". Я публічно звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 383 "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Це юридичне питання. Це питання захисту наших інтересів. Але є ще політичні питання, і є ще морально-етичні питання. Шановні друзі, чи довго ми будемо терпіти офіційні рупори пропаганди Росії на території України? Чи довго продажні клоуни нам будуть розказувати про свободу слова, а ворог в цей час, не прикриваючись черезNews One та іншу нечисть, буде вести з нами війну? І ще, я звертаюся до Мураєва. Не шановний мій, я багато зробив, щоб в цьому залі все було до закону. Я багато зробив, щоб ми побудували демократичну державну. Ви не зайдете в цей зал, поки не принесете публічних вибачень перед Сенцовим і державою Україна. Слава Україні! Дякую. І дозвольте мені як головуючій на засіданні від імені Верховної Ради України доєднатися до вимоги, до нардепа. Це ганьба, що ця людина носить це звання. І до "Опозиційного блоку", який представляє цей нардеп, з вимогою негайно вибачитися, негайно… Так, він позафракційний, я вибачаюся. Ми вимагаємо від нардепа… Вибачте, будь ласка, я перепрошую. Але ви його привели сюди за списком. І ми вимагаємо від нардепаМураєва вибачень перед Сенцовим, вибачень перед родиною Сенцова і перед всіма політв'язнями. І також я як народний депутат України оголошую свою, на знак протесу, свою наступну позицію.

Шановні колеги, не уподобляйтесь, будь ласка, Мураєву, я дуже всіх прошу! Ми вимагаємо від Мураєва вибачень перед державою Україна, перед усіма політв'язнями, перед усіма політв'язнями і заручниками Кремля. І, дійсно, ми не допустимо того, щоби депутати Верховної Ради України дозволяли собі принижувати державу Україна. Я як народний депутат України також хочу сказати, що я не прийму жодного запрошення до студії каналуNews One, при всій повазі до деяких журналістів цього каналу, до тих пір, поки власник цього каналу не вибачиться передСенцовим. І закликаю всіх моїх колег-політиків доєднатися до цього бойкоту. Будь ласка, слово пануЧубарову з приводу ведення, і переходимо до запитів. Я перепрошую. Шановні колеги! Я думаю, що ми в якійсь мірі винні в тому, що Мураєв продовжує таке ставлення до українських політв'язнів і взагалі до української держави. Мураєв був першим так званим українським політиком, чи так званим політиком, який відоправдовував анексію Росії проти Криму, але йому за це нічого не було. Після того були вибори, він був знову обраний, його допустили до виборів. Отже, я думаю, що наші вимоги щодо вибачення мають бути не лише доМураєва. Так, він тут має прилюдно вибачитись. Але мають бути вимоги до Генеральної прокуратури України, до прокуратури Автономної Республіки Крим, щоб за наслідками тих тверджень, які не лише протирічать об'єктивності, а які глибоко ображають громадян України, особливо родин політв'язнів в Криму. Мураєв має бути засуджений. Дякую. Колеги, ми переходимо до депутатських запитів. Я ще раз приношу вибачення за те, по-перше, що я неправильно вказала приналежність цього пана до фракції. Він не має відношення до фракції "Опозиційний блок". Я перепрошую колег з цієї фракції. Це емоції, ситуація надзвичайно складна. Так не можна себе поводити народним депутатам України. І також прошу всіх колег, щоб ми в залі одне до одного ставилися коректно. А від Мураєва чекаємо вибачень негайно. Також до Президії Верховної Ради України надійшло дві заяви, колеги. По-перше, заява від народного депутатаШипка, який просить оголосити, що у четвер 7 червня червня під час голосування по Закону № 0189, це була Ратифікація угоди з Францією щодо гелікоптерів, він голосував він не голосував "за", він голосувати проти цієї заяви, і просто щоб його голос врахувався як проти цієї ратифікації. Також є заява і оголошення від народного депутата Оксани Білозір. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Національні меншини України: єдність у розмаїтті". Співголовами, головою цього об'єднання обрано народного депутата України Оксану Білозір і заступником -Мепарішвілі Хвича Нодаровича. Ми вітаємо зі створенням цього міжфракційного об'єднання, бажаємо плідної роботи. Ну і традиційна зараз рубрика, це депутатські запити. На сьогодні зареєстровано 246 запитів і я переходжу до їх оголошення, колеги. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та заміни кульшового суглобу Чаплінської Надії та Янішевському Віталію, мешканцям селища Биківка Романівського району Житомирської області. ВіктораРазвадовського до віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку щодо виділення коштів з державного бюджету Садківській сільській раді Житомирського району Житомирської області для реконструкції системи теплопостачання та опалення. СвітланиЗаліщук до міністра культури щодо необхідності здійснення позапланової перевірки дотримання Закону України "Про охорону культурної спадщини" під час проектування забудови по вулиці Жилянська, 96 А у місті Києві. СвітланиЗаліщук до директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва щодо необхідності здійснення позапланової перевірки проектної документації щодо забудови на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:082:0019, будівельна адреса вулиця Жилянська, 96-А, місто Київ. ДмитраЛубінця до Прем'єр-міністра щодо будівництва ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Т-05-20 Маріуполь – Урзуф (км 8+300 – км 12+300). Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо недопущення скорочення інвестиційних видатків територіальної громади міста Харкова. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра щодо врегулювання питання компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських, приміських та міжміських маршрутах. Михайла Бондаря до начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області щодо перевірки діяльності ГО "Кам'янка-Бузьке районне Товариство мисливців і рибалок ТМР "Крижень". Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо створення Ради нагляду за аудиторською діяльністю та інспекції із забезпечення якості на виконання Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Анатолія Денисенка до міністра молоді та спорту щодо виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо неналежного надання послуг у сфері енергетики. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Ради бізнес-омбудсмена, Державної фіскальної служби, Служби безпеки, Генеральної прокуратури щодо необхідності всебічного розгляду звернення директора приватного підприємства "АНСІ" Миколи Агапова щодо заволодіння невстановленими особами його майном. виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо лікарських засобів без доведеної клінічної ефективності. ІгоряШурми до голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, Голови СБУ щодо правочинності надання доступу т.в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун

Олексія Ленського до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів для термінового проведення ремонтних робіт дошкільного навчального закладу № 10 міста Коростишів з метою забезпечення нормальних умов для виховання та розвитку дітей. Олексія Ленського до Прем'єр-міністра

ВалентинаНичипоренка до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо розслідування протиправної діяльності групи осіб. ВалентинаНичипоренка до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, директора Національного антикорупційного бюро, Генерального прокурора, прокурора Черкаської області щодо питань порушення

до міністра освіти і науки щодо ганебних дій ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степана Мельничука. Віктора Остапчука до Кабінету Міністрів щодо стану виконання Кабінетом Міністрів України пункту 2 Прикінцевих положень Закону України № ВолодимираПарасюка до Начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області, начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області щодо перевірки відрізку річки Верещиця, що протікає в межах Яворівського району Львівської області, зокрема на території Порічанської сільської ради, на предмет незаконних загороджень прибережних захисних смуг та незаконних забудов в

із усунення загрози настання екологічної катастрофи в Україні. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо практичного сприяння в реалізації державної політики у сфері територіальної організації влади. Мустафи-МасіНайєма до Генерального прокурора України щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями. ДмитраДобродомова до міністра аграрної політики та продовольства України, заступника голови Державного агентства лісових ресурсів щодо призначення директором Любомльського лісового господарства Волинської області Володимира Туревича. ДмитраДобродомова до віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, голови Житомирської обладміністрації, прокурора Житомирської області, начальника Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Житомирській області щодо незавершеного прокладання водопровідних комунікацій та реалізації будівництва мережі водопостачання в селі Бенедівка та селі Радянське Бердичівського ІгоряГузя до голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва щодо недопущення прийняття законопроекту № 7266-1 від 20.11.2017 року "Про внесення змін до Закону України" "Про регулювання містобудівної діяльності", який школить органам місцевого самоврядування в контексті проведення архітектурно-будівельного контролю. ІгоряГузя до Голови Верховної Ради про недопущення прийняття законопроекту № 8124 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", який шкодить органам місцевого самоврядування в контексті пайової участі у розвитку інфраструктури населених Сергія Лещенка до прокурора Київської області щодо розслідування за фактом смерті громадян України внаслідок ДТП на автодорозі сполучення "Київ-Харків". Сергія Лещенка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо можливих правопорушень, вчинених посадовими особами Одеської митниці ДФС стосовно ТОВ "Інтертранс 2000". ОлексіяРябчина до міністра екології і природних ресурсів, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції щодо забезпечення прав жителів міста

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необхідності удосконалення актів, які регулюють питання функціонування роздрібного ринку природного газу, усунення умов, які сприяють монополізації ринку. Групи народних депутатів (Геращенко,Іонової, Фріз) до Прем'єр-міністра щодо створення єдиного державного реєстру даних у сфері обліку випадків насильницьких смертей та поранень неповнолітніх громадян України, заподіяних під час або внаслідок збройного конфлікту на сході України Групи народних депутатів (Геращенко,Фріз, інших. Всього 4-х) до Прем'єр-міністра щодо створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи для розробки та ведення Реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року. Групи народних депутатів (Іонової, Геращенко, Фріз) до голови Національної поліції

15 Закону України "Про статус народного депутата, Закону України "Про Регламент Верховної Ради", Закону України "Про Кабінет Міністрів". ІриниКонстанкевич до Прем'єр-міністра щодо вимог до рейтингування наукових видань чи наукових видавництв. ІриниКонстанкевич до міністра енергетики щодо забезпечення Маневицького району достатнім обсягом Олександри Кужель до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, Київського міського голови щодо скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України № 781 від 25 Олександри Кужель до Прем'єр-міністра щодо проекту Постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 18-го року № 117". ПавлаРізаненка до Прем'єр-міністра, Міністерства фінансів, Голови Національного банку, голови Правління публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк", голови голови Правління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк" щодо недопущення зловживань юридичними особами-боржниками при здійсненні фінансової реструктуризації зобов'язань перед державними банками. до Міністерствасоцполітики, Міністерства охорони здоров'я, Одеської обласної держадміністрації, Одеської міськради стосовно необхідності об'єктивного розгляду колективного звернення від мешканців будинку 58/1 по вулиці Академіка Вільямса Київського району міста Одеса щодо необхідності надання всебічної соціальної, медичної та матеріальної допомоги родині інваліда першої групи Мельникова В'ячеслава, В'ячеслава, який проживає у вказаному будинку та потребує догляду за станом здоров'я. Едуарда Матвійчука до Голови Верховної Ради, голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики, голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра стосовно необхідності розгляду звернення щодо занепокоєності громади міста Одеса запропонованим Кабінетом Міністрів України проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" за реєстраційним номером 8124 від 15 березня 2018 року, наслідком якого передбачається скасування пайової участі у житловому будівництві без розробки компенсаторів витрат місцевих бюджетів, а також недопущення вимушеного скорочення інвестиційних видатків територіальної громади на понад 100 млн. грн., що негативно вплине на розвиток інфраструктури міста Одеса і може призвести до розбалансування та дефіциту місцевих бюджетів у державі в цілому. АндріяЛопушанського, Михайла Довбенка до міністра аграрної політики, міністра екології щодо проблемних питань захисту громадян при порушенні правил обробки полів засобами захисту рослин. Віктора Остапчука до Прем'єр-міністра щодо використання потужностей вітчизняних виробників рухомого залізничного складу для потреб ПАТ "Укрзалізниця". Сергія Мельника до Хмельницького міського голови щодо заборони будівництва житлового будинку по вулиці Тернопільській, 34 А у місті Хмельницькому. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо участі України в Кіотському протоколі. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра, міністра екології щодо відсутності нової державної цільової програми захисту і збереження лісів України. АндріяШипка до віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку щодо вирішення питання справедливого розподілу субвенцій для об'єднаних територіальний громад (зокрема Червоногригорівської Червоногригорівської ОТГ) з урахуванням чисельності населення та інших суттєвих факторів. АндріяШипка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листків непрацездатності. АртураМартовицького і Ігоря Шурми до голови Національної поліції України, директора Національного антикорупційного бюро щодо неефективності використання 286 мільйонів гривень коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я для лікування громадян України за кордоном, виявлених Рахунковою палатою. Секретаря Ради нацбезпеки і оборони щодо приховування Міністерством охорони здоров'я інформації навколо 18 дитячих смертей внаслідок імунізації та недбалого ставлення керівництва МОЗ до своїх обов'язків, що загрожує національній безпеці України. Олександра Кодоли до Генпрокурора щодо перевірки правових підстав продажу майна Державного підприємства "Ніжинський "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння". Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо створення в місті Ніжин Чернігівської областіісторико-архітектурного заповідника державного значення. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра щодо припинення порушень конституційних прав громадян на належне пенсійне забезпечення. ВіталіяКупрія до Прем'єр-міністра, Генпрокурора ВіталіяГудзенка до Прем'єр-міністра, Міністерства фінансів щодо необхідності виділення коштів (субвенції) з Державного бюджету на фінансування комунального закладу

до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови Антимонопольного комітету щодо порушення ПАТ "Полтаваобленерго" прав суб'єктів господарювання при внесенні змін у договори щодо попередньої оплати за користування електроенергією, зловживання ним монопольним (домінуючим) становищем на ринку електропостачання,

до міністра екології і природних ресурсів, Красилівського міського голови щодо екологічної проблеми, що виникла внаслідок викидів із очисних споруд до річки Случ. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до міністра освіти і науки щодо необхідності забезпечення перших класів нового 2018-2019 навчального року необхідним устаткуванням для старту проекту "Нової української школи". ОлегаБерезюка та Тетяни Острікової до голови Черкаської обласної ради щодо надання інформації щодо передачі в оренду

Віктора Кривенка до Київського обласного територіального управління Антимонопольного комітету України щодо стану розгляду депутатського запиту. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра щодо невиконання Кабінетом Міністрів України вимог законодавства України про утворення міжвідомчого координаційного органу з метою підготовки консолідованої претензії претензії України до Росії щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. ВікторіїВойціцької до Прем'єр-міністра, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо надання відомостей, що стосуються депутатської діяльності.

Владислава Голуба до Прем'єр-міністра, міністра екології щодо реконструкції осушувальних системБудище-Свидівоцького захисного масиву. Владислава Голуба до Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови Черкаської обласної держадміністрації щодо ситуації, що склалась у зв'язку зі скороченняммолочно-товарних ферм та ліквідацією

до Голови Служби безпеки щодо інформування стосовно здійснених заходів реагування органами Служби безпеки на факти, що було озвучено Борисом Германом, стосовно його повідомлення про фінансування людей з "оточення" народного депутата України СергіяПашинського з особистого фонду диктатора Путіна. ОлександраСупруненка до Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна, Міністерства фінансів щодо погодження безоплатної передачі з державної до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. ГригоріяТіміша до Прем'єр-міністра, Президента Нацакадемії аграрних наук щодо сприяння у вилученні з постійного користування Придністровської

Державного агентства автомобільних доріг, голови Черкаської облдержадміністрації щодо ремонту дороги Р10 "Канів - Кременчук". Анни Романової до директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо здійснення ефективної державної політики у сфері туризму. Михайла Головка до директора Національного антикорупційного

Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки, Міністерства фінансів щодо виплати в повному обсязі заробітної плати вчителям міста Кременець Тернопільської області. РоманаМацоли та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики, виконуючому обов'язки Начальника управління соціального захисту населення Славутської міської ради щодо забезпечення

"Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України" до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. депутатів (Батенка, Шевченка. Всього 8 наших колег) до Прем'єр-міністра щодо скасування антинародного рішення Кабінету міністрів України та відновлення фінансування з державного бюджету пільг на оплату проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Групи народних депутатів (Батенка, Шевченка. Всього 8 наших колег) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо якнайшвидшого внесення змін до Кодексу газорозподільних систем в частині відміни зобов'язання власників комерційних вузлів обліку газу обладнувати їх засобами дистанційної передачі даних Ігоря Попова до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо ситуації із наявності сироватки проти ботулізму в Україні станом на 1 червня ТетяниОстрікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо приведення справляння рентної плати за спеціальне використання води у відповідність до норм п.п. Дівчата на балконі, будь ласка, пам'ятайте, що тут парламент, ми тут працюємо. Дякуємо. І українською мовою, будь ласка. Групи народних депутатів (Юрчишина, Кучера, Давиденка) до міністра внутрішніх справ щодо захисту діяльності Державного підприємства "Дослідне господарство "Пасічна" Науково-виробничого центру "Соя" Національної академії аграрних наук України. Борислава Берези до міністра освіти і науки України щодо перевірки системи пожежної сигналізації у навчальних шкільних закладах

"Київводфонд", генерального директора публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" щодо відновлення роботи бюветного комплексу № 62 на вулиці Шолом-Алейхема, 14. Продовжуємо наші запити оприлюднювати. Андрія Іллєнка до міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки України щодо участі української футбольної команди із Закарпаття у так званому чемпіонаті світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій". ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра щодо загрози екологічної та техногенної катастрофи через пожежу у Чорнобильській зоні, що сталась 5 червня 2018 року на площі 10 га лісу у безпосередній близькості до ЧАЕС та розроблення комплексу відповідних заходів щодо попередження, виявлення, негайної локації та недопущення в подальшому подібних надзвичайних ситуацій. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра, Наглядової ради ПАТ Наглядової ради ПАТ «Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України» щодо скасування рішення НАК "Нафтогаз України" стосовно виплати співробітникам компанії премій в розмірі 46,3 мільйона доларів США (або близько мільярду двохсот мільйонів гривень) та повернення частини вже отриманих преміальних коштів для направлення всієї суми в розмірі 46,3 мільйонів доларів США на соціальні цілі. Сергія Соболєва до голови Київської міської державної адміністрації щодо встановлення причин неодноразового перенесення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт "Будівництво дільниціСирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар" у місті Києві". ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, голови Національного агентства України

Олександра Домбровського до начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, директора Департаменту агропромислового розвитку, екології і природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, начальника Головного управлінняДержпродспоживслужби у Вінницькій області щодо встановлення причин та обставин забруднення питної води у місті Вінниця та подальших заходів щодо забезпечення її належної якості. Держпродспоживслужби у Вінницькій області, керівника Дочірнього підприємства "Липовецьводоканал", голови Липовецької міської ради Вінницької області щодо незадовільної якості питної води в місті Липовець Вінницької області. АльониБабак до міністра Альони Бабак до міністра оборони України щодо надання достовірної інформації про розмір нежитлових приміщень, що перебували у власності та були реалізовані на аукціоні Міністерством оборони України за адресою вул. Донецька, 8 в м. Києві. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра, Голови Національного банку, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів щодо вжиття заходів для належного функціонування та обслуговування установи філії Ощадбанку в селі Борове Рокитнівського району Рівненської області. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра, міністра енергетики, міністра соцполітики, голови Рівненської облдержавної адміністрації щодо вжиття заходів для належного забезпечення жителів Дубровицького району Рівненської області скрапленим природним газом для побутових потреб. Колеги, ще залишаються запити, я продовжую наше засідання на 15 хвилин для того, щоб і оприлюднити запити, і там ще є заяви… там ще є заяви від народних депутатів, які висловили незадоволення тими відповідями, які від інших інстанцій прийшли на їх адресу. Продовжуємо оголошувати запити. ДмитраШенцева до Прем'єр-міністра щодо створення робочої групи для прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо врегулювання питання списання з балансу вищих навчальних закладів державної форми власності багатоквартирних будинків. ДмитраШенцева до Прем'єр-міністра щодо неврегульованості питання списання з балансу вищих навчальних закладів державної форми власності багатоквартирних будинків. СергіяВласенка до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо виплати правлінням НАК "Нафтогаз" собі та співробітникам компанії премії в розмірі більш як 45 мільйонів доларів

до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо досягнення справедливого балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання і держави в процесі облаштування комерційних вузлів обліку природнього газу засобами дистанційної передачі даних. РобертаГорвата до Прем'єр-міністра щодо забезпечення комплексного опрацювання законодавчих

МаріїІонової та Ірини Геращенко до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття Міністерством охорони здоров'я України невідкладних заходів для організації лікування за кордоном онкохворого мешканця села Білозір'я Черкаського району Черкаської області Олега Перевізника. ЮріяЛевченка до голови Київської міської держадміністрації щодо недопущення демонтажу систем опалення нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності міста Києва та надання неналежної відповіді на попереднє депутатське звернення. ЮріяЛевченка до голови Київської міської держадміністрації щодо недопущення будівництва сміттєпереробних заводів біля житлових будинків, що може становити небезпеку для їх мешканців. Івана Мельничука до голови правління Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк" щодо надання інформації. Івана Мельничука до головиТиврівської районної державної адміністрації Вінницької області щодо вирішення проблемних питань

РусланаСольвара до тимчасово виконуючої обов'язки

постачання скрапленого газу жителям Житомирської області. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра про неправомірність дій посадових осіб Держгеокадастру, що призводить до зриву приватизації земель колишнього ДП "Україна" та недоотримання коштів за користування землею до бюджетів усіх рівнів. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України про вжиття заходів щодо належного облаштування в Херсонській області контрольних пунктів в'їзду/виїзду на територію тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Оксани Білозір до голови Державної міграційної служби про вжиття заходів щодо належного забезпечення прав і свобод внутрішньо

Віктора Вовка до Прем'єр-міністра щодо саботажу центральними органами виконавчої влади захисту державних майнових інтересів та відшкодування нанесених державі збитків внаслідок незаконного відчуження промислових активів ПАТ "Норд", придбаних за кошти гранту Всесвітнього екологічного фонду, та притягнення винних осіб до відповідальності. Ігоря Луценка до голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо невідкладного вирішення питання про ефективне відповідальне зберігання арештованого, у межах кримінального провадження від 1 листопада 16-го року майна КВЦ "Парковий". Ігоря Луценка до Секретаря Ради нацбезпеки і оборони щодо невідкладного та ефективного реагування Ради Національної безпеки і оборони України на загрозу національній безпеці України в місті Одеса. І Юрія Солов'я до Міністерства фінансів України щодо фінансування реконструкції плавального басейну вРожнівськом НВК "Гуцульщина". ми завершили з вами оголошення тих запитів, які були на цей час зареєстровані в секретаріаті, в Апараті Верховної Ради України. 246 запитів надійшло. Але ми хочемо звернути увагу наших колег з різних органів виконавчої влади, що депутати масово невдоволені відповідями, які приходять на ці запити. В мене дуже багато таких виступів тут накопилося. Будь ласка, паніГопко. Пан Власенко, будь ласка, вам слово. Колеги, у нас залишається 10 хвилин. Я прошу, багато достатньо є… По 2 хвилини, прошу, будь ласка. (Шум у залі) тоді тільки ті, кому дамо слово. Будь ласка, 3 хвилини Регламентом передбачені. 12:06:26 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Три хвилини передбачено Регламентом, ви абсолютно справедливо це зазначили. Регламентом встановлено чіткий розмір виступу. Так, я надіслав два запити до Адміністрації Президента Порошенка з наступного питання. 27 лютого 2018 року Указом Президента Порошенка до Конституційного Суду було призначено такого собі Сергія Петровича Головатого, достатньо широковідому, відому і в правничих кругах, і в політичних кругах. Чому виникло питання по запиту? Відповідно до статті 11 Закону "Про Конституційний Суд" вимоги до судді Конституційного Суду: "Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років," а далі, увага: "високі моральні якості…" яке цей критерій має відношення до Сергія Петровича Головатого, я не знаю. Я хочу нагадати, що Сергій Петрович Головатий – це людина, яка за період свого політичного життя змінила п'ять політичних партій. це високі моральні якості. Це людина, яка голосувала за харківські угоди, ось, у мене витяг роздруківки голосування. При цьому в цей період він перебував у Страсбурзі, картка його голосувала. Тобто людина навіть не зробила заяви про те, що він відмовляється від цього ганебного голосування. Ми з пані головуючою пам'ятаємо цей день у сесійній залі Верховної Ради, коли били опозицію, коли тоді були димові шашки і так далі. А Сергій Петрович голосував за харківські угоди і вважається, що це нормально. Окрім цього, у мене в руках подання, конституційне подання. Це конституційне подання, яке стало підставою для узурпації влади Януковичем. Це подання, яке було розглянуто і задоволено Конституційним Судом. І на підставі саме цього рішення була змінена українська Конституція. І це рішення сьогодні, очевидно, вважається і суспільством, і державою як таким що є, я скажу так м'яко, сумнівним з юридичної точки зору. Але, якби я був звичайною людиною, я сказав би, що воно є злочинне. Так отут, під номером 38 підпис Сергія Петровича Головатого. Тобто людина, яка сама неодноразово порушувала Конституцію, людина, яка допомагала Януковичу узурпувати владу, людина, яка фальсифікувала оце подання, (а за моєю інформацією, він є автором цього подання), він сьогодні призначається Порошенком до Конституційного Суду України. Я ще раз підкреслюю, високі моральні якості – це кваліфікуюча ознака. А мені відповідає Адміністрація Президента, що його рекомендувала якась тамномінаційна комісія. Я хочу нагадати, що відповідно до 106 статті Конституції, це особисті, індивідуальні повноваження Президента – призначати кандидатів до Конституційного Суду, я маю на увазі свою частину. Тому я вимагаю відповіді по суті, а не відписок. Доброго дня, шановні українці. Хотіла б привітати, що цей тиждень, дійсно, надзвичайно важливий, нам вдалося ухвалити Закон про антикорупційний суд. Але між тим, що ми зробили вчора в парламенті – ухваленням закону, і до того, коли він почне свою роботу і суспільство побачить перші вироки, зокрема високопосадовців, ще багато часу і потрібна єдність. Також привітати дипломатів з ухваленням Закону "Про дипломатичну службу". Шкода, що все ж таки нам не вдалося повернути парламентський контроль в призначеннях послів, але тим не менше закон є важливим. А тепер переходжу до теми незадоволення. 5 квітня я звернулася до керівника Державного управління справами Івана Куцика із запитом про тимчасове розміщення експозиції Музею Революції Гідності в Українському домі. Революція Гідності стала однією з найважливіших подій в нашій новітній історії, яка і досі викликає значний інтерес не лише українців, але і людей по всьому світу. У 2016 році створено Державний меморіальний комплекс Героям Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, який створив дієву команду і зібрав колекцію понад 3 тисячі артефактів Майдану.

третій рік не має постійної експозиції, через це не має можливості представити феномен Революції Гідності та пам'ять про Героїв Небесної Сотні для широкої громадськості, гостей Києва, офіційних делегацій. Відсутнє місце, де учасники самих подій революції можуть поділитися спогадами, зануритись та оживити атмосферу самого Майдану. Фонди музею розпорошені та тимчасово зберігаються у приміщеннях кількох музеїв міста Києва, у непристосованих приміщеннях. Це робить практично неможливим повноцінний опис, дослідження та систематизацію музейних предметів, не кажучи вже, що вони просто псуються. Тому оптимальним варіантом було розташування саме в приміщенні "Українського дому". У відповіді на мій запит керівник ДУС намагається доводити, що розмістити експозицію Музею Революції Гідності немає можливості, допоки не буде вивільнено приміщення Українського дому, в яких складовано фонди Музею Історії Києва. Проте це не так, в Українському домі вистачає вільних приміщень, зокрема 280 квадратів метрів на 5 поверсі, які чудово підходять під експозицію музею. Просто ДУС намагається зробити пам'ять про Майдан і всіх людей, які потребують цієї експозиції, заручниками своїх комерційних інтересів і взаємин із Музеєм історії Києва. Я закликаю керівника ДУС, а також Президента, його Адміністрацію, яким ДУС підпорядковується, припинити ці ігри і надати нарешті можливість Музею Революції Гідності на час до до побудови власного приміщення на Інститутській розмістити експозицію в "Українському домі", щоб принаймні на п'яту річницю Майдану цієї осені українці і гості нашої країни могли нарешті відвідувати цю експозицію. Пропоную керівнику ДУС припинити саботувати і розмістити нарешті всі експозиції, якіназібрано, це понад 3 тисячі артефактів. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується ІгорШурма. Він має дві заяви про незадоволення, але 3 хвилини тільки надаємо. Будь ласка,Ігоре. ІгорШурма. Мною, як народним депутатом України на засіданні Верховної Ради 2 березня і 18 травня 2018 року були оголошені запити Прем'єр-міністру України Гройсману про надання оригіналів документів про освіту та Указу Президента про надання громадянства на підставі, яких було призначено на посаду… Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я. червня отримана чергова відповідь про те, що дана заява передана для розгляду самій ж Супрун. Звертаю увагу на те, що систематично порушуються мої права як народного депутата України, оскільки Прем'єр-міністр України не дотримується норм чинного законодавства, при чому маючи досвід Голови Верховної Ради України. А саме: постійно порушується 15-денний термін надання відповіді на депутатський запит відповідно до частини першої пункту 5 статті 15 Закону України "Про статус народного депутата"; порушується порядок надання відповіді на депутатський запит, оскільки відповідно до пункту 7 статті 15 Закону України "Про статус народного депутата" на вимогу народного депутата керівник органу державної влади, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених в запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за 3 дні розгляду. Відповідно до частини третьої пункту 8 відповідь на депутатський запит надається обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади, до якого було направлено запит, на ім'я яких було направлено запит. Тобто Володимир БорисовичГройсман зобов'язаний відповідно до законодавства дати таку відповідь. Такі дії вважаю неприпустимими і незаконними, які порушують мої законні права як народного депутата, гарантовані передусім Конституції України. Народний депутат України має право одержати інформацію з питань, зобов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, Відповідно до пункту 3 статті 19 Закону України "Про статус народного депутата" народний депутат має право ознайомитись з будь-якою конфіденційною інформацією та таємною інформацією з питань депутатської Вимагаю відповідно до статті 15 Закону України "Про статус народного депутата", Конституції України, Закону України… Регламенту Верховної Ради… Закону України "Про Регламент Верховної Ради", Закону України "Про Кабінет Міністрів" надати інформацію про наявність оригіналу документів про освіту та указу Президента про надання громадянства, на підставі яких була працевлаштована на посаду першого заступника міністра Уляна Супрун. дати відповідь, хто в Кабінеті Міністрів відповідальний за обробку і прийом документів, а також результатиспецперевірки при прийомі на роботу. Прошу вважати виступ моїм депутатським запитом. Дякую. Дякую. Я прошу на вимогуШурми його виступ зараз оформити секретаріату парламенту як депутатське звернення. Колеги, у нас вичерпано насправді час до перерви, але залишається ще два виступи Мустафи Найєма і Сергія Лещенка. Я піду на це порушення дам 6 хвилин, тим більше у нас тут шли емоції різні. І будь ласка, Лещенко Сергій до слова запрошується. Потім – Мустафа Найєм. Потім перерва. Доброго дня, Україно. Як депутат я часто допомагаю Київській громаді та активістам боротися або з незаконною забудовою, або з руйнуванням пам'яток архітектури, або іншого культурного спадку, який є на території міста Києва. І от, зокрема, до мене звернулася ініціативна група, яка називаєтьсяSavekyivmodernism, тобто люди, які борються проти того, щоб руйнувалися пам'ятки модернізму в місті Києві. І, зокрема, ситуація є, про яку вони повідомляють, вона є кричущою, я в їх інтересах робив звернення і отримував відповіді, на які… не можу вважати задовільними. Йдеться про намагання перетворити один з пам'ятників київського модернізму, це так званий будинок "Літаюча тарілка", але офіційно це називається приміщення Українського інституту науково-технічної експертизи. Перетворити цей будинок на просто вхідну групу до нового торгово-розважального центру, який зараз буде в місті Києві будуватися, це друга чергаOcean Plaza, яка розташована на метро "Либідська". Фактично, що відбувається, що без проведення конкурсу цей об'єкт передали забудовнику цього торгово-розважального комплексу. І за проектом, який ніде не був офіційно представлений і опублікований на розсуд громадськості, але який нам вдалося побачити, цей пам'ятник архітектури перетворюється просто на вхідну групу в цей торгово-розважальний комплекс. В принципі, там є інвестиційні зобов'язання, які забудовник бере на себе, і ми можемо підтримувати його в тому, що він, наприклад, буде реконструйовувати цей український інститут. це було зроблено, по-перше, без конкурсу. А, по-друге, ця реконструкція, вона не повинна стати підставою або адвокацією для того, щоб фактично цей будинок перетворився, я повторюся, на частину торгово-розважального комплексу, який буде, потім потім втрачено його і архітектурну цінність, і його цінність наукову. Зараз там планують створити музей, це теж правильно, але це не повинно бути аргументом на користь того, щоб ми втратили черговий будинок київського модернізму в гонитві за забудовою і за намаганням підприємців які за рахунок цієї забудови отримують надприбутки, втратити один з будинків, який має стати причиною для туристів приїжджати до України, щоб це стало однією з пам'яток українського ландшафту і так далі. Так само нами було отримано відповіді про те, що не було отримано дозвільної документації від Державної Державної архітектурно-будівельної інспекції на ці роботи, і тому ми вимагаємо зупинення цих робіт на час до опублікування проекту і отримання відповідних дозвільних документів для того, щоб всі українські громадяни не стали заручниками просто чергової гонитви за заробітком. І останні 15 секунд. Я хочу звернутися до всіх громадських активістів і тих, хто бореться з корупцією в Україні, що вчора вдалось отримати черговий проміжний результат - це створення антикорупційного суду. Без вашої участі це було б неможливо, за це вам величезна подяка. Дякую. Давайте боротися далі проти корупції в Україні. І останній виступ. Будь ласка, МустафаНайєм. Прошу вас. 12:19:43 НАЙЄМ М. . Шановні друзі, я б хотів звернутися, це не зовсім про політику. Я минулого тижня звертався до Генерального прокурора щодо визначення статусу "ЛНД", "ДНР" організацій, як терористичних організацій. Але я зараз хочу сказати про тих людей, які опинилися на лінії фронту і біля лінії розмежування. Минулого року ми привезли в Київ біля 600 дітей, які тут в Києві навчалися англійської мови у нашому таборі. Це програмаGoGlobal,GoCamp, яку ми створили ще три роки назад. Головна наша мета була на той момент, щоб українські діти почали вчити англійську мову. На жаль, у нас 70 відсотків дітей взагалі ніколи не були за кордоном. Коли ми привезли іноземців в маленькі села і міста, дуже багато дітей взагалі були здивовані, що є люди іншої шкіри, що є інші мови, що є інші традиції і інші країни. Я думаю, що те, що відбувається на сході, одна з головних причин це те, що у нашого покоління не було критичного мислення, а критичного мислення не було тому, що у нас немає інструменту комунікації з тим світом, до якого ми інтегруємося. Ми весь кажемо про інтеграцію з Європейським Союзом, але деякі наші очільники і деякі наші чиновники приходять на переговори з європейцями разом з перекладачами. Це ганебна ситуація, яку нам треба виправити, але починати треба з дітей. Зараз у нас півтора мільйона дітей віком 10-15 років, яких треба навчити англійській мові. Наша програма направлена на те, щоб привозити в Україну волонтерів-іноземців, минулого року ми привезли біля 600, до того ще сотню волонтерів, це найбільша волонтерська програма в Східній ЄвропіGoCampіGoGlobal. І ми разом з ними їздили по всій країні, і через маленькі ці табори англійської мови пройшло 60 тисяч дітей минулого року лише, в цьому році ми хочемо спланувати 69 тисяч дітей і ми б не могли це все зробити, якщо б нам не допомагали. Звісно, нам допомагали Міністерство освіти, Міністерство молоді, велике дуже прохання передати і від міністра, велике дякую до Олександра Яреми. Великеспасибі Лілії Гриневич за те, що нам допомагала, "Укрзалізниці", компанії "Київстар" (це є комерційна історія, але вона також дуже допомагала цій ініціативі, давала мобільні телефони.Я дякую, дійсно, Петру Чернишову), Штатів, Канади, Великобританії. Всі ці люди, які допомагали нашій програмі реалізуватися. Ми будемо продовжувати. І ми хочемо, щоб наша мрія про 1,5 мільйони дітей все ж таки справдилась. І останнє, що я б хотів сказати. Мова йде про освіту наших українських дітей. І я мрію, щоб коли-небудь такі ініціативи, якGoGlobal,GoCamp, робились за кошти українських бізнесменів і українських можновладців. І я дуже й дуже дякую нашій великій команді: Оксані Мовчан, Оксані Нечипоренко, усім тим, хто є є вGoGlobal,GoCamp– ви чудові, ви найкращі. І я вдячний, що ми це зробили. І я сподіваюсь, що коли-небудь ми все ж таки зробимо нашу мрію реальністю, і 1,5 мільйона дітей українських будуть знати англійську мову. Дякую. Колеги, у нас сьогодні була така трошки довга, довша, ніж зазвичай, рубрика оголошення депутатських запитів і виступів після цього невдоволених. Ще раз звертаюся до всіх органів влади надавати компетентні і повні відповіді на запити народних депутатів України. Я оголошую перерву на 30 хвилин. І о 12:50 ми розпочнемо нашу роботу і виступи депутатів у рубриці "Різне". Дякую. Я прошу повертатися, ми 30 секунд чекаємо для того, щоби це було справедливо

Будь ласка, народний депутат Шверк передає слово своєму колезі Івану Споришу. Прошу, будь ласка.

Звичайно, хотілося багато сьогодні проблем з цієї трибуни підняти, але насамперед дуже хотів би я все-таки сьогодні підняти проблему – це наших доріг. Мені як мажоритарщику, де мої виборці з п'яти районів звертаються до мене, і дуже хотілося б, щоб ми зробили все можливе, щоб в цьому році можна було б по дорогах нормальних їздити. Я сьогодні не буду говорити за погані дороги. Тому що у нас їх є дуже багато. Я сьогодні не буду говорити за ці дороги, які сполучають наші обласні центри. Тому що вони будуються, вони є дуже гарними. Я сьогодні хочу говорити не за погані, а за дуже погані або яких їх немає. Оце сьогодні дуже б хотілося, я вже неодноразово від цієї трибуни з запитами до Укравтодору звертався. На жаль, нічого не допомагає.

хоч би мали б совість, хоть би прийшли і подивилися. Я скажу відкрито, там уже сприяти цьому готові всі. У селі Високе дітки вже складаються по 10 гривень, по 20 гривень, бабки з пенсій складаються. Сьогодні сільська рада виділяє кошти наспівфінансування. Сьогодні підприємство, яке знаходиться у селі Високе, також складає кошти на співфінансування дальньої дороги, але на жаль, віз і нині там. Там щоб можна було, там би об'їжджали за сотні кілометрів, щоб тільки цією дорогою не їхати, на жаль. Але я думаю, що ми повинні спільними зусиллями зробити все, щоб там все-таки дорога, яка не ремонтувалася більше п'ятдесяти років, не було. І це дорога державного значення, це дорога Вінниця – Одеса, Вінниця – Кишинів, – це не просто сполучення між районами чи сполучення між селами. І тому дуже хотілося б, щоб все-такинакінець-то "Укравтодор" звернув увагу і приїхав, подивився, прислав когось, прислав з обласного "Укравтодору" і зробив все можливо, щоб можна було дану дорогу відремонтувати. Тому я хотів би, щоб все-таки це було знову ж таки моїм запитом від трибуни Верховної Ради, і щоб "Укравтодор" все зробив у цьому напрямку. І декілька слів я хотів би сказати, що все-таки мені як голові підкомітету сім'ї, молоді і дитини дуже хотілося б, щоб все-таки ми звернули велику увагу на діточок, які зараз ідуть в літні табори відпочивати. Не жаліймо коштів, робімо все, щоб дітки наші відпочивали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ваш виступ. Просимо оформити як депутатське звернення. До слова запрошується народний депутатКірш. Прошу, будь ласка. Шановні панове, хочу звернути увагу на дуже несправедливу ситуацію із нормами споживання газу для населення, що триває роками і досі неврегульоване. В Україні існує щорічна практика відключення гарячого водопостачання у літній період часу. Наразі норми споживання газу на рівні 3,3 кубічних метри на людину на місяць при наявності газової плити. В той же час існує норма 5,4 кубічних метри на людину при наявності газової плити та відсутності гарячого водопостачання. Тобто коли немає гарячої води, норма споживання для людей збільшується більше ніж на 60 відсотків. Ні для кого не секрет, що значна кількість домогосподарств оснащена електричними водонагрівачами. Жодного механізму реєстрації таких електричних водонагрівачів не існує. Для уникнення підвищення норм споживання люди мало того, що на певний період щорічно позбавлені гарячого водопостачання, так ще мають сплачувати підвищенні ціни не тільки за електроенергію через роботу електричного водонагрівача, але ще із незрозумілих причин встановлюється підвищена норма споживання газу у домогосподарствах, де відсутні газові лічильники. Прошу цю частину виступу вважати зверненням до Прем'єр-міністра України. Про лічильники, крім того, хотілося сказати окремо. Наразі тривають зухвалі і незаконні дії компанії "Харківміськгаз" яка відмовляється виконувати закон і компенсувати людям їх власні витрати на придбання індивідуальних лічильників в тих будинках, де встановлені загальнобудівні лічильники. На мої депутатські звернення вони відповідають, що на компенсацію нібито немає грошей. З цього питання я звернувся до Прем'єр-міністра і очікую відповідну реакцію на мій депутатський запит. Крім того, у місті Харкові у деяких будинках газова компанія шахрайським способом намагається отримати від мешканців згоди на встановленнязагальнобудинкових лічильників. Хочу звернутися до людей з проханням не робити цього, не давати таку згоду, нічого не підписувати. Бо шахраї з газової компанії намагаються обманним шляхом встановити замість індивідуальних лічильників загальнобудівні, що призведе, по-перше, до значного підвищення цін у платіжка за газ, давайте цього не допустимо. А, по-друге, той, хто вже встановив індивідуальний лічильник, тоді вже точно не отримає їх відшкодування, компенсацію їх вартості. Тобто те, що зараз відбувається і, до речі, не тільки в Харкові, з газовими лічильниками, потребує особистої уваги на рівні уряду, бо відмовляються виконувати закон, відмовляються встановлювати індивідуальні лічильники, відмовляються компенсувати витрати тим, хто їх вже встановив. Спасибі за увагу. Дякую, шановні колеги. Я змушений на коротко перервати вашу жваву дискусію в залі для важливого повідомлення, яке стосується подань на народних депутатівВілкула, Колєснікова і Дунаєва Генеральним прокурором України. детективна історія, з приводу якої я повинен дати чіткі роз'яснення і чіткі доручення. Отже, шановні колеги, у зв'язку із внесенням 25 травня цього року Генеральним прокурором України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича та подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата УкраїниВілкула Олександра Юрійовича я як Голова Верховної Ради України відповідно до положення частини першої статті 219 Регламенту Верховної Ради України невідкладно, в день внесення подань, запропонував зазначеним народним депутатам подати протягом п'яти днів письмові пояснення до Комітету з питань Регламенту, а також доручив зазначеному комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Апаратом Верховної Ради України було вжито необхідних заходів задля вручення листів Голови з відповідними пропозиціями та копій подань цим народним депутатам. У зв'язку з тим, що на сьогодні народні депутати не перебували на своїх робочих місцях в комітетах, членами яких вони є, а їх помічники відмовились одержати зазначені матеріали, і це відбувалось неодноразово і зафіксовано протокольно. Це як методика така: не приймати подань, не бути на робочих місцях і помічникам дав доручення не приймати дане подання. аргументуючи тим, що, мовляв, вони не були ознайомлені. То я зараз офіційно повідомляю народним депутатам Колєснікову Дмитру,Вілкулу Олександру, що вони мають змогу особисто одержати копії відповідних подань Генерального прокурора України у виконуючого обов'язки Керівника Апарату Боднара Петра Олеговича. Він перебуває зранку до ночі на робочому місці, у нього є ці подання. І я прошу прибути і отримати ці подання. І я закликаю народних депутатів не порушувати процедурних норм. Маєте бажання захищатись – читайте, пишіть пояснення, пояснюйте свою позицію, але уникати відповідальності, мені здається, це негідно ні громадянина України і це негідно і народного депутата. Одночасно повідомляю, що копії подань перебувають, шановні народні депутати, у ваших персональних поштових скриньках. І хочу, щоб мене почули і щоб вони усвідомили відповідальність. Так само повідомляю народному депутатуДунаєву Сергію Володимировичу, який звернувся до Голови зі скаргою щодо неможливості отримати подання, внесеного щодо нього, що копію зазначеного подання ви можете одержати у виконуючого обов'язки Керівника Апарату Боднаря Петра Олеговича. Тобто уникати отримати подання, потім пишуть скаргу, чому подання їм не було передано, а потім ще й наполягають, щоб комітет профільний, регламентний, не приймав ніякого рішення, тим самим блокуючи. Ви ж знаєте, що будь-яке подання, яке приходить до мене, чи негативне, чи позитивне, я вношу в зал на розгляд. Знайшли методику – не давати жодного подання, щоб я як Голова, не маючи рішення комітету, не міг відповідно запропонувати залу на розгляд. Цю методику треба зупинити. Ця технологія працювати не буде. І тому я публічно звертаюсь до народних депутатівВілкула, Колєснікова і Дунаєва або на поштових скриньках, або через помічників, або через керуючого справами, якщо є необхідність, вони будуть у мене, ці подання, прибути і отримати ці подання і не намагатись гальмувати розгляд цих справ. Дякую вам. І запрошую вас до продовження вашої жвавої дискусії. Дякую, пане Голово. Продовжуємо нашу роботу. Запрошую до слова народного депутатаШурму. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Багато точиться дискусій стосовно висловлювань заступника міністра Лінчевського на Рахунковій палаті. Багато хто говорить, що подали… вирвали з контексту. Я пропоную вам, люди, послухати, не знаю, яка буде якість звуку, що саме він сказав особисто і на інтонацію. А дальше робіть висновки самі.

Зараз ви все почули самі. А тепер подумайте, яка логіка дій нашої влади, морально-етична складова міністерства, Кабінету Міністрів. Після таких слів не те що треба у відставку подавати - гнати мітлою, звільняти. Що ми маємо натомість? Я би хотів послухати всіх тих, хто носять демократичні цінності, хто тягне в Європу. Скажіть мені, будь ласка, найвідсталішу країну, де після цього людина на такій посаді навіть не має права щось подібне озвучити, її заводять на комісію, а на комісії говорять: "А він одне думав, а друге говорив, а коли говорив - говорив не такою інтонацією". Андрій Володимирович, тут надають слово тим, кого якось ображають, я вас ображати не хочу. Але хотів би, щоб ви відповіли, де є Постанова 5642 про звіт Супрун на своїй посаді? Внесіть її в зал, хай люди... депутати дадуть оцінку. А Прем'єр-міністру говорю. До тих пір, поки ви будете їх тримати на роботі, ви працюєте під гаслом "Це рак, вони всі помруть". Це ваше гасло. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаЗубача. ЛюбомирЗубач, фракція "Об'єднання "Самопоміч". У Львівській області продовжується знущання над громадою міста Золочіва. Двадцять п'ятий день відбувається голодування міського голови Золочіва Ігоря Гринькова як протест проти безсилля державної та судової влади. Нагадаю, в чому там проблема. Шахраї банально вкрали в громади містаЗолочіва частину центральної площі для того, щоб поставити якусь там халабуду, в прямому значенні цього слова. Центральна площа міста Золочіва, її частину віддає суд у власність так званим підприємцям. Не громада в особі міської ради, а відповідне рішення приймає суд. Далі районна державна адміністрація видає містобудівні умови і обмеження державний орган, після чого державне ДАБІ видає право на будівельні роботи. У мене виникає запитання: де ж тут децентралізація, про яку так бравурно розказує наш уряд і Президент? Далі. Яка ж реакція районної та обласної ради? Це ж не є, знаєте, такі органи, як річ в собі. Насправді, їхня функція – представляти інтереси громад, які знаходяться на території району чи на території області. Районна рада замість того, щоб вступитися за громаду міста Золочіва, вона засуджує, вона говоре про так звану дестабілізацію. Наступне. Сьогодні стало відомо про те, що так звані громадські активісти заблокували сміттєзвалище містаЗолочіва. Чому так звані активісти? Тому що це є насправді бандити на підхваті районної державної адміністрації, яких використовують для подібних рейдерських атак. На превеликий жаль, наша центральна влада нічого не навчилася після того, як намагалася влаштувати сміттєву блокаду міста Львова і знищити найбільше україномовне місто України. Але їм це не вдалося, їм "дали по зубах" і так само їм "дасть по зубах" громада міста Золочіва. Я публічно звертаюся до голови обласної державної адміністрації, щоб він втихомирив голову РДА, інакше я буду вважати, що це робиться під його безпосереднім керівництвом. І так само я вимагаю від міністра внутрішніх справ панаАвакова, щоби правоохоронні органи терміново розблокували сміттєзвалище, в іншому випадку це зроблять мешканці громади міста Золочіва, а цього би дуже не хотілося. В іншому випадку виникає питання: для чого нам взагалі правоохоронні органи як такі. Прошу мої звернення до голови Львівської ОДА і міністра внутрішніх справ оформити як депутатське звернення. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Солов'я. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, шановне українське суспільство, яке дивиться телебачення. Вже сьогодні трошки спала ця вчорашня ейфорія від ухвалення антикорупційного суду. І я хочу сказати, як тим народним депутатам, які присутні в цьому залі, так і в цілому українському суспільству, що Україна сильно захопилася боротьбою з корупцією. Сьогодні ця боротьба з корупцією коштує українській державі вже дорожче, ніж сама корупція. НАБУ, НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Агенція з управління активами, недавно створений антикорупційний суд вже сьогодні коштують бюджету України понад 6 мільярдів гривень. Шановні колеги, це в сто разів більше, ніж українська держава витрачає на будівництво житла для молоді, разів більше, ніж українська держава витрачає на лікування онкохворих дітей за кордоном, це вдвічі більше, ніж українська держава витрачає на підтримку спорту. Тому це захоплення пора припиняти, бо боротьба з корупцією закінчується там, де починається економічно розвинута країна. Покажіть мені хоч одну розвинуту багату країну, де існує корупція, але в кожній бідній країні корупція це нормальне явище. І тому, якщо ми хочемо її ліквідувати, то ми повинні йти не шляхом створення чергового антикорупційного органу чи чергового антикорупційного суду, а ми повинні йти шляхом впровадження системних, структурних, глобальних, економічних реформ, які б зробили нашу українську державу сильнішою. роки ми, на жаль, так не спромоглися скоротити з 3,5 тисяч державних підприємств, перелік державних підприємств, які підлягають державній власності. На жаль, ми так і не спромоглися прийняти Закон про ринок землі, ми так не спромоглися реалізувати податкову реформу шляхом ухвалення Закону України про податок на виведений капітал, ми далекі в Україні від впровадження страхової медицини. Але я вкотре наголошую, що ми дуже близькі, наша держава до впровадження ключової, соціально-економічної реформи це впровадження в Україні з 1 січня 2019 року обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Ця реформа дозволить раз і назавжди відказатися від позик міжнародних інституцій, і використовувати внутрішній український інвестиційний ресурс. Ця реформа, яка вже завтра може стати драйвером розвитку української економіки. Законопроект 6677 неодноразово, на жаль, ставиться в непрохідну частину, коли ми голосуємо за важливі закони. Саме тому я звертаюся до керівництва Верховної… Саме тому я з цієї великої трибуни, високої трибуни звертаюся до керівництва Верховної Ради, у найближчий пленарний тиждень покласти законопроект 6677 як один з пріоритетних. Дякую вам дуже. Запрошую до слова народного депутата Вовка. Прошу дуже дотримуватися регламенту, ви знаєте, що всі, які є в залі, хочуть виступити, тому поважайте просто час один одного. Дякую. Прошу. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, понад три роки як заступник Олега Ляшка з міжнародних питань я домагався від уряду дотримання статті 12 Конституції про те, що Україна дбає про українців, які проживають за межами держави. Закон "Про закордонних українців" передбачає державну програму співпраці з ними, а також утворення центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями. Однак влада тривалий час системно ігнорує вимоги закону. Влада любить згадувати про близько 20 мільйонів українців, які проживають за межами держави, але не хоче докладати зусиль до консолідації світового українства і розбудови ефективних зв'язків з ними. Лише у травні цього року, після трьох ганебно змарнованих років, численних депутатських запитів і звернень та адміністративних позовів у судах, Кабінет Міністрів України нарешті спромігся прийняти довгоочікувану Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 хоча і заклав у державний бюджет на її виконання в цьому році сміхотворно малі гроші – лише 1 мільйон доларів. уряд та Міністерство закордонних справ продовжують саботувати вимогу закону щодо створення спеціального органу влади, наприклад агентства зі співпраці з закордонними українцями. Замість створення сучасної державної системи всебічної співпраці із багатомільйонним світовим українством, на зразок тієї, яка діє в Ізраїлі, Польщі та інших державах із значними діаспорами, влада займається створенням ілюзії співпраці із закордонними українцями, зокрема, підписуючи різноманітні фіктивні меморандуми з малопредставницькими організаціями. Наголошую, забезпечення ефективної співпраці материнської України з майже 20 мільйонами закордонних українців – це святий обов'язок державної влади. Парламент створив для цього належну законодавчу базу. Уряд та МЗС мають реалізовувати її на практиці, а не шукати відмазок для її саботажу. Команда Олега Ляшка, прийшовши до влади, консолідує світове українство навколо материнської України, розбудує ефективні зв'язки та співпрацю із закордонними українцями і змусить рахуватися з українцями світ. Більше того, ми перетворимо Україну на "землю обетованну" для мільйонів українців, розсіяних по всьому світу, яка покличе своїх дітей додому після років заробітчанства та поневірянь по чужбинах. На рідній землі українці зрештою реалізують усі свої мрії та дані їм Богом таланти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Лозового. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. "Нема на світі України, немає другого Дніпра… У чужому краю не шукайте, не питайте того, там немає і на небі, а не тілько на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля" – писав безсмертний Кобзар Тарас Шевченко. Який сповідував ті цінності, які сьогодні сповідує і захищає наша залізна команда – Радикальна партія Олега Ляшка: щоб українці були господарями на своїй землі, щоб ми самі керували в своїй державі, а не чули вказівки звідкілясь. Що ми, на жаль, бачимо, і причина в тому слабкості влади за майже всі роки нашої незалежності? Одні із московського обкому керували як в радянські часи, інші сьогодні, вибачте, на побігушках у посольства брюсельського, лондонського, вашингтонського. Договорились до того, вдумайтесь, що вчора наша нація чула з трибуни парламенту. Виходить міністр уже колишній фінансовий ключового міністерства і розказує про те, що весь виступ міністра про те, яке хороше МВФ, як МВФ нас захищає, як все інше, що ми… логіка очевидна з його слів в тому, що українці мають не заробляти, а позичати гроші, жити на подачки Міжнародного валютного фонду. Логіка ж Радикальної партії – це заробляти на своїй землі, а не жити подачками, це захищати своє виробництво, це захищати своїх людей, це захищати своє село, це захищати свою корову від впливу зовнішніх агентів, це захищати право українців бути господарями. а Прем’єр-міністр і каже: "Я подав би у відставку, якби не прийняла Рада антикорупційний суд, бо того вимагає МВФ". Тобто ми бачимо, що серед тих, хто сьогодні керує країною, навіть у своїй дискусії вони вже відкрито, вони вже прямо говорять, що вони хочуть, щоб ними керувала прибиральниця з посольства. Так не має бути, бо інакше ми втратимо країну, інакше ми перетворимося на сировинну колонію, інакше ми заберемо майбутнє у своїх дітей. Ми бачимо, на жаль, що через цю слабкість, яку я вже згадував, що хоче так званий західний партнер наш? Щоб ми продали українську землю, щоб ми порізали на металобрухт заводи, щоб ми продавали кругляк, а не продукцію, що послідовно захищає наша команда, особливо Олег Ляшко, ВікторГаласюк. Щоб вони писали ті закони, які їм треба, щоб ми завжди були не молодшим братом, а щоб ми були лакеями. Радикальна партія того не допустить, ми будемо господарями на своїй землі. Слава Україні! Дякую вам. Я запрошую до слова народного депутатаГаласюка. Денис Силантьєв, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Своїм виступом я хочу звернути увагу представників виконавчої гілки влади, своїх колег народних депутатів до проблеми людей з інвалідністю, які живуть в Україні. Команда Радикальної партії наполягає на тому, що серед основних пріоритетів здійснення в Україні демократичних, соціальних та економічних реформ ключове місце повинно належати реформуванню соціального захисту людей з інвалідністю. Причому ця реформа має бути максимально наближена до реальних потреб та інтересів людей з інвалідністю. Хочу відзначити, що наразі в Україні проживає близько 2 мільйонів 800 тисяч таких людей і тисячу… і 170 тисяч дітей з інвалідністю.. За деякими незалежними оцінками чисельність осіб, людей з інвалідністю перевищує три мільйони в Україні. При цьому сьогодні очевидною є тенденція, на жаль, до зменшування народжуваності, та, на жаль, кількість дітей з інвалідністю тільки збільшується. Сьогодні державна система соціального захисту є закритою для таких людей. Чи може людина з інвалідністю потрапити до міністра, чиновника Міністерства соціальної політики, управлінь соціального захисту? Ні, не може. Чи сьогодні Міністерство соціальної політики веде діалог з громадськими організаціями інвалідів та ветеранів? Ні, не веде. Чи сьогодні у держави реально оцінені потреби та інтереси кожної людини з інвалідністю? Ні, не оцінені. Складається таке враження, нібито держава живе окремим життям, а людина з інвалідністю своїм життям. Протягом останнього періоду в Україні було задекларовано низку соціальних реформ, проте, вони, на жаль, виявилися неефективними. Принциповим недоліком таких реформ стало те, що вони були просто відірвані від реального життя громадян України і що до них не було залучено провідних наукових шкіл з соціального права, які сьогодні формуються у національних університетах України. Віртуальність реформ наших урядовців сьогодні тільки поглиблює соціально-економічну кризу в Україні. Радикальна партія вважає основними напрямами реформування соціального захисту осіб з інвалідністю, це перше, розвиток інклюзивного суспільства. По-друге, це розробка та затвердження національної концепції реформи соціального захисту людей з інвалідністю за участю інститутів громадянського суспільства, вчених, експертів, метою має стати підвищення рівня якості життя таких людей. Третє – це розробка на основі національної концепції проекту Закону про права осіб з інвалідністю. Четверте – це обговорення відповідного законопроекту та проведення громадських і наукових експертиз. І п'яте, найголовніше і саме важливе – це ухвалення Верховною Радою України Закону про права осіб з інвалідністю та постійний моніторинг щодо його дотримання. Команда Радикальної партії вимагає від уряду реальних кроків щодо створення умов для людей з… ГОЛОВУЮЧИЙ. АльонаКошелєва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановна пані головуюча! Шановний український народе! Сьогодні з цієї високої трибуни я хочу поставити питання, адресоване в першу чергу нашим урядовцям. Чи може людина жити без кисню? Ні, звісно ж, не може. Так і мільйони громадян України, хворі на діабет, не можуть жити без щоденної ін'єкції інсуліну. На жаль, ще не минулого й одного року, як в Україні повторно склалась негативна ситуація з фінансуванням програми із забезпечення безкоштовним інсуліном хворих на цукровий діабет. Інформація про брак фінансування надходить з усіх регіонів України. Особливо недостачу фінансування відчувають східні регіони, такі як Харківщина, Сумщина та інші, де до кінця року дефіцит фінансування може скласти близько 50 В 2017 році було змінено схему фінансування ліків для хворих на цукровий діабет шляхом впровадження системиреімбурсації та електронного реєстру інсулінозалежних громадян, що мало б врегулювати систему з фінансування. Але сьогодні ми маємо ситуацію, коли інсулінозалежні, щоб вижити, вимушені купувати такі життєво необхідні препарати за власний кошт. Ще в минулому році за ініціативи фракції Радикальної партії Олега Ляшка було запропоновано та зареєстровано законопроект 6317, яким запропоновано передбачити видатки на лікування хворих на діабет у складі медичної субвенції у повному, 100-відсотковому, обсязі від потреби. Комітет з питань охорони здоров'я підтримав прийняття цього законопроекту лише в першому читанні за основу. Але, на жаль, внаслідок прийняття медичної реформи було обрано іншу модель фінансування. Верховною Радою цей законопроект так і не було розглянуто. На депутатське звернення членів Радикальної партії органамиДержаудитслужби було здійснено контроль з використання коштів бюджетних програм, спрямованих на фінансування інсуліну, та протягом 2017 року проведено близько 55 контрольних заходів, де виявлено безліч порушень. На жаль, ціни на інсулін та інші життєво необхідні препарати залишаються майже недоступними для всіх, хто їх потребує. Здоров'я української нації та кожного громадянина зокрема – є найвищою соціальною цінністю і пріоритетним завданням команди радикальної фракції на чолі з Олегом Ляшком. Ми не допустимо того, щоб хтось наживався на здоров'ї українців. Звертаю вашу увагу, що нерегулярне прийняття діабетиками препаратів інсуліну викликає не тільки суттєві ускладнення хвороби чи інвалідність, а й може призвести до летальних випадків. Ми з колегами із фракції Радикальної партії звертаємося до уряду з вимогою не допустити критичної ситуації та забезпечити стовідсоткове фінансування потреби на інсулін, а також розширити перелік безплатних ліків по програмі "Доступні ліки". Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Соболєва. Дивлячись зараз на сесійний зал, можна з впевненістю сказати Україні, що вона може ходити в п'ятницю на роботу так, як вони собі хочуть. ЛЯШКО О.В. (Не чути) ПАРАСЮК В.З. Ні-ні, я ж не говорю про когось вибірково, я кажу про загальне враження. зал. (Шум у залі) Добре, я скажу: Радикальна партія Олега Ляшка у повному складі знаходиться. Тепер хочеться поговорити про дороги, дуже шкода, що не міг задати питання Прем'єр-міністру. У мене таке відчуття, що всі говорять, що відриваються від совка, але ми ближче до нього наближаємося. Я от замітив таку тенденцію по Львівщині, куди не приїдуть високопосадовці, Президент України, там роблять дороги зразу, там зразу все косять і все роблять і доводять до порядку. А там, де вони не приїжджають, там села Богом забуті, там у такому стані дороги, що навіть не те, що проїхати, пройти неможна. Якщо говорити про стратегію будівництва доріг на загальнонаціональному рівні, то можливо вона десь є, бо щось то й робиться, і ми це бачимо. ремонту обласних доріг, я вважаю, що воно у ганебному стані і воно перетворилося на якісь такі "хотєлки" обласних адміністрацій, що вони роблять дороги не там, де це потрібно, вони не з'єднують стратегічні якісь міста, райони, вони роблять там, де приходять депутати і розказують, що от там потрібно зробити, бо мені от там воно потрібно. І основне, до чого я хотів звернутись до Прем'єр-міністра, можливо він побачить цей виступ, це питання контролю. Як можна контролювати фірми, які належить то есбеушникам, то народним депутатам, і до кого звертатись в цій країні, щоб їх просто-на-просто проконтролювати, щоб сказали, що вони неякісно роблять дороги? Я, на жаль, такого органу в нашій системі державного управління, на жаль, не знайшов. І це дуже велика біда. Хочу звернутися до всіх людей. Ви маєте повне право виходити на вулицю і вимагати біля свого дому, в своїх містах, в своїх районах, щоб вам робили дороги і не боятися до акції прямої дії. Бо тому що цезабріхування і цей совок вже просто-на-просто всім надоїв. Ще раз кажу, мова йшла про весь парламент і як він ходить в п'ятницю на роботу. Дякую вам. Я запрошую до слова народного депутатаГаласюка. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Шановні народні депутати! Нас переконують, що альтернативи кредитам МВФ не існує. Це не так. Альтернатива – це розвиток власної промисловості, це запуск національної економіки України на повну. Один лише наш з Олегом Ляшком, радикальною командою і однодумцями металургійний закон зберіг півтора мільярди доларів США в торгівельному балансі країни. Це стільки ж, скільки черговий кредит між Міжнародного валютного фонду, про який так багато розмов. Або мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який ми вибороли в парламенті. Він вже приніс понад 6 мільярдів гривень додаткових інвестицій та несировинного експорту для української економіки. Треба приймати промисловий пакет реформ РПЛ, він залучить в економіку більше коштів ніж всі кредити МВФ разом взяті, причому здорових коштів, інвестиційних, виробничих та експортних, а не боргових подачок. Індустріальні парки – це понад мільярд доларів інвестицій у виробництво щороку. "Купуй українське, плати українцям" – це імпортозаміщення на мільярди доларів кожного року. Що робить влада? На жаль, влада робить сьогодні навпаки. Купують майже на мільярд доларів США, якщо з усіма витратами рахувати, французькі вертольоти. Київ купує польські вагони трамвайні замість того, щоб купувати українське. купують білоруські, американські трактори зараз купівлі українських. Ми пропонуємо якісну іншу економічну політику – "Купуй українське, плати українцям". Або інший абсолютно революційний економічний Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Він дозволить зняти штучний, бюрократичний, корупційний бар'єр і залучати масштабні інвестиції мільярди доларів США щороку на створення нових виробництв, на виплату європейської заробітної платні, на гідне життя українців. Створення Експортно-кредитного агентства, яке уряд, Міністерство економіки саботує вже понад 330 днів, уявіть собі. Це мільярди додатковогонесировинного експорту українських виробників, а значить мільярдні податки, заробітна платня і гідне життя українців. Подолання контрабанди на митниці. Це мінімум 2-3 мільярда доларів щороку. Кожна з цих ініціатив антикризового плану розвитку економіки запропонованого Радикальною партією, - це понад 1 відсоток ВВП економічного зростання. Це реальний механізм перейти від боргового Дякую. Я запрошу до слова народного депутата Яриніча.

Я знову хочу привернути увагу до Поштової площі Києва - унікального місця, звідки, по великому рахунку, почалася наша держава. Київ, як і багато інших європейських міст, був створений річкою, а річка в ті часи якраз поєднувалася з землею, з місцем, де силилися перші кияни на Поштовій площі. Всі кияни знають, що там вже кілька років йде будівництво, і будівництво торгівельно-офісного центру. Під час цього будівництва археологи знайшли унікальні докази того про що говорив навіть літопис, унікальні артефакти тих часів. Йдеться в прямому сенсі про Давньоруський Київ, про добу, золоту для нас добу Київської Русі, коли ми мали потужну, успішну, військово сильну, європейську державу. І для нас, як країни, яка зараз далі відстоює нашу незалежність, дуже важливо це місце зберегти. Це важливо з усіх точок зору: з військово-політичної, з культурної, з туристичної. Можна собі уявити, що буде, якщо на цьому місці зробити музей, як пропонують археологи, і як є в багатьох європейських містах, коли людина потрапляє начебто в ХІ століття і бачить рештки тротуарів, решти будинків, майстерні тих часів. Все це збереглося і все в наших силах. Біда в тому, що Київрада, міський голова поки не знаходять достатньо голосів, щоби ухвалити це рішення. Я нагадаю, що навіть в темні часи Януковича кияни вже мали таку перемогу, коли будівництво такого самого торгівельно-офісного центру над метро "Театральна" через нашу позицію, через наші вимоги, через наші дії в результаті призвело до того, що, замість торгівельного центру, там з'явився Музей Києва, куди сьогодні ходять люди, і музей має власне приміщення. Я думаю, що зараз і меру Києва, і обраним депутатам дуже важливо показати ще кращий приклад і створити місце, яким, справді, до кінця життя будеш пишатися, кажучи, що я щоби історія Києва, настільки славетна, була збережена назавжди. Я закликаю всіх киян слідкувати за голосуваннями Київради. Звісно, ми так само будемо це робити, контроль допомагає депутатам працювати в інтересах громади.

Шановні українці, дорогі колеги, знаєте, коли я йшла в парламент, у мене була абсолютно чітка життєва мета, моя ціль особиста. Ця мета і ціль є збільшення тривалості життя українського народу, кожного українського громадянина, як мінімум, до 80 років, не просто збільшення тривалості життя, щоб жити, виживати, жебракувати, а щасливого, гідного, щасливого життя. І я не просто мала мрію і ціль, і мету, я мала чітку стратегію і план. І зараз я є заручником системи, тому що змушена спостерігати, як система вбиває власний народ. Тільки за минулий рік українців стало на 200 тисяч менше, з нашої карти зник віртуальний Тернопіль, віртуальний Івано-Франківськ, а мало бути зовсім інакше. Чому це відбувається? Тому що сьогодні за життя і здоров'я українських громадян несуть відповідальність люди непрофесійні, цинічні і бездушні. І оця стенограма, яка звучала сьогодні з цієї трибуни, колеги: "Це рак, вони всі помруть", - це не вирвані з контексту слова, це не політична провокація, це ідеологія команди, яка сьогодні проводитьпсевдореформування в системі охорони здоров'я. Тільки один заступник - пан Лінчевський - не побоявся сказати правду, що вони насправді думають. Без повного перезавантаження цього керівництва Міністерства охорони здоров'я, яке має виконати доручення Верховної Ради, яке має зробити і внести на розгляд Верховної Ради програму по лікуванню онкології, ці слова - не просто слова, це ідеологія дій міністерства. Програма онкології знищена, її нема, шансів в українських онкохворих видужати в цій державі, при цьому керівництві немає. Має відбутись перезавантаження системи. Ми маємо змінити команду. Ми маємо ввести обов'язкове медичне страхування, що прописано в нашій Конституції, і саме тоді кожен онкохворий, кожен хворий з інфарктами, інсультами, з цукровим діабетом буде мати шанс не просто на життя, а гідне, щасливе життя як мінімум до 80 років. Дякую за увагу.

Шановний український народе, шановні колеги, шановна пані головуюча. Я вимушений продовжити тематику медичну, про яку сьогодні говорять дуже багато з моїх колег, тому що це вартує цього. І ми повинні, дійсно, поставити крапку в цій історії. Я почну із сумної статистики щодо захворюваності, онкологічної захворюваності. У нас в Україні більше 1 мільйона пацієнтів на сьогодні мають страшний діагноз рак. В той же час нових випадків у нас 160 тисяч складається кожного року, в той же час 90 тисяч пацієнтів Це сумна статистика, яка в порівнянні з європейськими стандартами лікування та надання медичної допомоги не може витримувати ніякої критики. Я вам скажу сумну статистику, яку в перспективі озвучувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Якщо така ситуація у нас збережеться в Україні, то до 2025 року смертність від онкологічних захворювань вийде на перше місце серед всіх причин смерті. Що ж у нас на сьогоднішній день відбувається? У нас, дійсно, немає програми "Онкологія". І я неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я разом із своїми колегами, з фахівцями в цій справі, яким я в той же час являюсь як і політик, і як лікар-онколог, який довгий час працює в онкології, з представниками інституту раку, з представниками асоціації онкологів України. І що ж ви думаєте? Не зважаючи на те, що ми на з'їзді онкологів України прийняли концепцію, написали програму вона і до сьогоднішнього дня лежить у Міністерстві охорони здоров'я. У нас не стало позаштатного фахівця, який опікувався програмами і був тим місточком, який поєднував практику і організацію охорони здоров'я. У нас не стало можливості і немає можливості на сьогоднішній день виділяти не тільки кошти, а розвивати онкологічну… онкологію в Україні в плановому порядку. І зараз вже абсолютно всі чули про те, що "всі помруть без варіантів". Я не знаю, про які варіанти казав панЛінчевський, але в той же час я хочу вам сказати, що якщо у нас дисциплінарна комісія вирішила з'ясувати, …який інтонаційний вплив мали висловлювання і що мав на увазі панЛінчевський, я вам вже сьогодні як лікар-онколог скажу, що мільйон пацієнтів втратили…

Дякую. Я запрошую до слова народного депутата… Запрошую ВалеріяЗаружко, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Сьогодні на ранковому ефірі мені задали дуже дивне питання. Мене спитали, яке відношення нашої фракції до того, що МВФ дуже обурений редакцією законопроекту про антикорупційний суд, який був прийнятий тут, в цій поважній залі. Питання дивне, тому що Радикальна партія опікується зовсім іншими речами. Ми обурені низьким рівнем життя простих українців, ми обурені низькими темпами економічного розвитку, зокрема, катастрофічним станом вугледобувної галузі. Йдеться про державне підприємство "Селидіввугілля", це чотири величезні шахти: "1-3 "Новогродівська", "Курахівська", "Україна", "Котляревська", 8 тисяч працівників. Будь ласка, зверніть увагу, ось у мене звернення більш ніж 1,5 тисячі шахтарів цього державного підприємства, які перебувають у жахливому стані зараз. Чому? Тому що в них регулярне затримання заробітної платні. Тому що вкрадені пласти на цих державних підприємствах. Тому що не виділяються кошти на нове обладнання. Не сплачуються в повному обсязі податки і платежі до Фонду соцстраху та Пенсійного фонду. Працівникам не відшкодовують лікарняні. Вони не можуть виходити на пенсію. Втрачають свій страховий стаж. Накопичуються борги за комунальні послуги. Гірники та їх сім'ї голодують. Вже почались голодні бунти, люди не мають чим годувати власних дітей. Це трагедія. Тому ми вимагаємо від уряду, команда Радикальної партії вимагає негайного виділення коштів на виплату боргів по заробітній платі, негайного виділення коштів на обладнання та введення в експлуатацію 12-ї південної лави на "Шахті 1-3 "Новогродівська", яка більше року вже оконтурена, але досі не працює. Я хочу запевнити панаНасалика, який сказав, що саме в цьому залі є проблема, чому це не відбувається. Що вся команда Радикальної партії на чолі із лідером підтримає підтримає законопроект 8362 про внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі. Тому що наша команда – це єдина команда, яка дбає про справжню енергомодернізацію, про справжню енергонезалежність, про підтримку вугледобувної галузі, про те, щоб Україна купувала українське вугілля, про те, щоб платити зарплату українським шахтарям, а не якимось шахтарям за кордоном. Тому ми запропонували промисловий Тому що ми хочемо, щоб кожен простий українець мав достойну роботу, високу зарплату і щоб добробут прийшов до кожної Дякую вам. Дякую, пані головуюча. Я хочу поговорити про романтиків і циніків. Насправді вчора якраз велика кількість в цьому залі голосів, яка була віддана за антикорупційний суд, це один з тих унікальних моментів, коли частина людей, зокрема опозиція, голосувала, як романтики, беззастережно вірячи в те, що без надії таки сподіватися. А частина з коаліції голосувала цинічно, розуміючи, що сподіватися нема на що. На превеликий жаль, те, що ми вчора побачили, нам ще доведеться переосмислювати, аналізувати і за цим слідкувати. Але я вийшла на цю трибуну для того, щоб одразу попередити,попередити владу, що ми дуже добре розуміємо, де і в чому проблема в цьому Законі про антикорупційний суд, і де, і як влада може фактично узурпувати процес відбору суддів. Перше. Ми цілком усвідомлюємо, що навмисно вчора були сфабриковані критерії щодо того, хто може бути міжнародними експертами. Де-факто ви нам пропонуєте, що міжнародними експертами стануть судді або прокурорські… українські судді або прокурори. Друге. Ми цілком усвідомлюємо, що ви повністю відрізали повноваження Міжнародної ради експертів. Ви їх позбавили можливості проводити попередню перевірку кандидатів. Ви їх позбавили можливості аналізувати всіх кандидатів. Ви їх позбавили можливості фактично здійснювати належний аналіз інформації. Третє. Однозначно ми усвідомлюємо, що навмисно єдиною функцією, яку ви надали Міжнародній раді експертів, зокрема ініціювати спільне засідання по визнанню кандидатів такими, що відповідають критеріям, це була спроба звести нанівець право вето міжнародних експертів і не дати можливості їм переглянути всі кандидатури і висловитися щодо всіх кандидатур. Очевидно, що буде дуже важко за таких обставин Міжнародній раді експертів мати реальний вплив на відбір кандидатів. Очевидно, що Вища кваліфікаційна комісія суддів за цим законом не просто призначає цих експертів, вона ще буде, скоріше за все, визначати порядок їх роботи. Ми про все це знаємо. Ми усвідомлюємо ризики, у тому числі ризики безпосередньо під час прийняття рішення. І ми не будемо слідкувати за цимбезучасно. Ми будемо на кожному етапі, на кожному кроці контролювати владу так, щоб відбір суддів до Вищого антикорупційного суду за всіх цих ризиків не був узурпований. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата… Запрошую до слова народного депутата Ляшка, регламент - 6 хвилин. Йому передав слово народний депутат Ленській також.

Олег Ляшко, Радикальна партія, єдина команда, яка потужно працює в парламенті, відстоюючи інтереси виборців. Ви чуєте виступи потужних членів нашої команди, це мій майбутній уряд після того, коли, українці, ви оберете мене президентом. І я хочу запевнити вас, що кращого президента не було і не буде. Тому що я виховувався в дитячому будинку, в інтернаті, я знаю, що таке складне життя, і я знаю, як живуть мільйони українців. І я знаю, що треба зробити, щоб люди жили краще, на відміну від синочків, дочок, які приводять сюди сімейні підряди, і в парламент, і у владу, замість того щоб дати можливість реалізуватися в рідній країні дітям звичайних українців. Ключове, що треба для нашої країни, – це справедливість. Справедливість в усьому: і в судах, і в реальній судовій і антикорупційній реформі, і справедливий розподіл соціальних благ, в першу чергу підвищення добробуту українців через підвищення зарплат. І справедливість в тому, щоб людина могла реалізувати себе незалежно від того, чи є в неї мішок грошей, чи є в неї волохата рука чи папа, мама суддя, прокурор. Я радий за дітей, в яких є папи, мами - судді, прокурори, президенти і депутати. Але, на жаль, таких дітей в Україні значно менше. А більшість дітей – це такі, як Ляшко: або з дитдому, або з інтернату, або з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, які щодня працюють, заробляють, намагаються, точніше, заробити, і вірять в рідну країну, і вірять у своїх дітей. От за них ми боремося, за ці мільйони людей. Як сьогодні, ви бачите, біля трибуни не вистачає наших колегМосійчука Ігоря, Лінька Дмитра, тому що сьогодні на Тернопільщині разом із командою потужною місцевою Радикальної партії на чолі з Богданом Яциковським ми вибороли право місцевих жителів на те, щоб створити свою білецьку громаду. Тисячі людей повстали, їм відмовляли у справедливості, у праві жити в своїй громаді. Команда Радикальної партії допомогла людям вибороти справедливість. І оці маленькі струмочки боротьби за правду, за справедливість і складуться у велику благодатну річку. В результаті благодатна українська земля буде процвітати, люди будуть жить на ній достойно. Сьогодні, на жаль, через потурання, через бездіяльність влади не так. На моїй рідній Луганщині,Білокуракинський район, село Шарівка, майже під кордоном, через річку кордон з Росією, розпахали, забрали сіножаті в селян – більше 200 гектарів. Місцевий бандюг на прізвище Дєточка під прикриттям одного провладного депутата украли у селян сіножаті. Сімдесят корів у селі. Сьогодні людям немає куди вигнати на пасовище корів. В моєму рідному селіЛизівка, на тій же Білокуракинщині, було колись три ферми. Сьогодні ні однієї. Так от боротьба за справедливість – це повернути землю селянам, яку забрали. І в селі Шарівка на Білокуракинщині, і в сотнях інших українських сіл по всій країні, де глитаї забирають у людей землю, підробляють договори, позбавляють можливості годувати свою корову і годувати своїх дітей. Боротьба за справедливість – це відновлення державних програм, підтримки тваринництва, обробітку землі, агропереробка, щоб торгували не зерном, а готовою продукцією, щоб торгували не землею і селянами, і їхніми дітьми, а заробляли наші люди. Боротьба за справедливість – це доступні ліки. Тому що мільйони українців сьогодні позбавлені можливості лікуватись, бо у них немає пенсії, пенсії, на яку вони заслужили, їм не платять, а платять копійчану пенсію, і через це люди не можуть купити ліки. Боротьба за справедливість – це звільнення оцього заступника міністра охорони здоров'яЛінчевського, який сказав: хворих на онкологію лікувати не треба, бо вони помруть. Сергій Никитюк з Рівного 5 років бореться проти онкології, він бореться, незважаючи на те, що чиновники вважають, що він помре. І Мирослава Третяк із Березнівського району Рівненщини теж бореться, незважаючи на те, що чиновники кажуть, що вони помруть. Давайте боротися за справедливість. Дякую. Шановні колеги, ми маємо три останніх виступи, оскільки я не зможу продовжити засідання на довше в зв'язку з попередньо запланованими заходами. Тому я запрошую зараз до слова народного депутата Ємця, якому передав слово народний депутат Лещенко. І два наступних виступи – це народного депутатаЛевченка і народного депутата Скорика. Прошу. 13:55:52 ЄМЕЦЬ Л.О. Доброго дня! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", група міжфракційна "Єврооптимісти", мажоритарний округ місто Київ. Шановні виборці, дорогі колеги! Вчора ми створили антикорупційний суд і тепер чекаємо, що Президент внесе той закон, який дозволить запустити цей суд до роботи. І через, можливо, півроку-рік ми нарешті матимемо суд, який буде саджати тих топ-чиновників, які вважають, що те крісло, яке їм дане українським народом, - це те "корито", куди вони можуть своїм носом і своїми брудними руками залізти і тягнути у власну кишеню гроші, які були зароблені українськими працівниками, робітниками, і гроші, які витрачаються через податки, теоретично витрачаються на те, щоб наша держава могла належним чином функціонувати. Так от ці топ-чиновники, які звикли ці гроші витрачати на власні яхти, автомобілі, будинки, тепер знають, що їх чекає антикорупційний суд, тепер їх чекає в'язниця. І український народ дуже пильно стежитиме за тим, як проходить конкурс до антикорупційного суду. І ті побоювання, які сьогодні звучать, вони є абсолютно справедливими. Корупціонери точно не здалися, корупціонери точно не втратили надію залишитись далі при своєму "кориті" і будуть робити все для того, щоб "а" – уникнути відповідальності і "б" – спотворити роботу антикорупційного суду. Уважно слідкуємо за тим, як буде реалізовуватися конкурс до антикорупційного суду. Ті заходи, які потрібно буде реалізувати для того, щоб цей конкурс був чесним і прозорим, ми оголосимо на наступному сесійному тижні і сподіваємося на суспільну підтримку. Тепер друге питання. Виборці питають, добре, з антикорупційним судом ми розібралися, він створений, а коли у нас буде антикорупційний парламент? Дуже справедливе питання, єдиний законодавчий орган, який у нас є, він не те, що просякнутий корупцією, він цю корупцію через закони, які приймаються депутатами-корупціонерами, розповсюджує навколо себе на всю життєдіяльність нашої держави. Дві речі треба вирішити для того, щоб перетворити цей парламент з корупційного на антикорупційний. Перше, зняти недоторканність. Той закон, який я і мої колеги зареєстрували в якості змін до Конституції в частині зняття депутатської недоторканності, пройшов перевірку Конституційним Судом. Конституційний Суд сказав: закон відповідає Конституції, рухайтеся далі, народні депутати. У нас на цій сесії є ще декілька сесійних за цей час ми маємо попередньо 226 голосами проголосувати за підтримку цих змін до Конституції в частині зняття депутатської недоторканності ми можемо виконати ту обіцянку, яку давали українському народу, йдучи на вибори, усі політичні партії в цьому парламенті і зняти депутатську недоторканність. Це однозначно спонукатиме…

ЮрійЛевченко, "Свобода", 223 округ, Шевченківський район міста Києва. Сьогодні я хотів би виступити, як мажоритарник київський, як київський мажоритарник, я хотів би звернутися до киян насамперед і хотів би звернути увагу киян на те, що їх намагаються вчергове надурити. Половина Києва вже довгий час сидить без гарячої води.

Віталій Володимирович Кличко розповідає, що в цьому винен "Нафтогаз", що "Нафтогаз" не дає газ для київських котелень. Я хотів би сказати, по-перше, що справді "Нафтогаз" – це жахлива структура, керують "Нафтогазом" жахливі люди, і вони отримують мільйонні премії ні за що, коли половина українців ледь зводять кінці з кінцями. І я абсолютно негативно оцінюю як цю структуру, так і її керівників. Але, але це той випадок якраз, коли це не до них питання, а це питання до самого Віталія Володимировича Кличка, який, знаючи, що закінчується відповідний договір з Ахметовим щодо контролю над теплоенергетичним комплексом столиці, замість того, щоб підготуватися до закінчення цього договору, спочатку його продовжував безкінечно, і знову, до речі, нещодавно його продовжив, так, а, коли цей договір закінчився раптом сказав, ой, вибачте, а ми не знаємо, що робити. А зробити треба було одну єдину річ: ухвалити один маленький законопроект на один абзац, на один абзац, який би прописав однозначно, що всі борги попередньої юридичної особи, яка контролювала теплоенергетичний комплекс, лишаються з цією юридичною особою, лишаються з ахметівським "Київенерго", а не передаються комунальному підприємству міста Києва. Тобто один єдиний маленький абзац вирішив би цю проблему, і сьогодні всі би кияни мали би гарячу воду. Віталій Володимирович Кличко є головою партії БПП, якщо хтось забувся, я нагадую, у нього тут десятки депутатів у Верховній Раді. То постає питання: а де блокування трибуни цими депутатами, щоб цей законопроект був прийнятий, де вимоги Кличка, щоб цей законопроект був прийнятий, де звернення Кличка до всіх депутатів партії БПП, щоб цей законопроект був прийнятий. Ви запитаєте, може, а чи не є такий законопроект? Так, він є. Я місяць тому зареєстрував законопроект 8341, який якраз вирішує цю проблему, але він не розглядається. Він розглядається у комітеті і він не виноситься у сесійну залу. Натомість Кличко розповідає, що будуть прийматися радикальні дії, що "Нафтогаз" буде відмикатися від світла, від комунікацій, обклеїли вже всі… починають обклеювати парадні під'їзди людей з оголошеннями про те, що це Коболєв і "Нафтогаз" винен. Вони багато в чому винні, але в цьому конкретному випадку винен безпосередньо міський голова, якому цікаво більше "кришувати" своїх друзів-забудовників, ніж працювати на киян. Я зараз звертаюся до всіх киян. Шановні кияни, не дайте себе вчергове задурити, звертайтеся до свого міського голови і вимагайте від нього вирішувати це питання, бо це в його силах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ. Народний депутат Скорик. Дякую, шановна пані заступник Голови Верховної Ради. Шановні громадяни України! Шановні чисельні колеги! Користуючись нагодою виступу з цієї високої трибуни, хотів би звернути увагу правоохоронних органів, керівництва держави, української громадськості, всього українського суспільства, представників ЗМІ на подію, яка відбулася рівно два тижні тому в моєму рідному місті Одеса. Сталася чергова трагедія, коли рівно два тижні тому на мирних вулицях міста Одеси загинув колишній військовослужбовець 29-річний ІванКузнецов, у якого залишилася сім'я, діти, відповідно, залишилися без годувальника. В цьому злочиніобгрунтовано підозрюється так званий професійний активіст на прізвище Стерненко, а в реальності це не активіст, а такий невеличкий "гопник", який систематично, постійно, відверто і нахабно нехтує діючим українським законодавством. до чого я веду? Зараз розвернулася кампанія стосовно відволікання уваги від того, щоб, дійсно. Відбулося справедливе, чесне, прозоре розслідування цього злочину. Я не прокурор і не суддя, і не працівник правоохоронних органів. Я не маю визначати, хто винен в цьому злочині, але по тому інформаційному фону, по тим листам, які навіть деякі колеги мої в цій залі підписали стосовно того, що в Одесі там начебто якісь ідуть процеси некерованості і пов'язують це начебто із замахом на пана Стерненка. Це абсолютно не так. Ті дані, які є у вільній пресі, дають можливість сказати, що Стерненка підозрюють у цьому злочині обґрунтовано, ще раз скажу. Я вдячний і хотів би висловити слова підтримки працівникам Національної поліції, які роблять зусилля для того, щоб поінформувати з цього приводу суспільство. Я мушу наголосити, що закон один для всіх, він має виконуватися. І ще одне питання. вкрав у нас трошки часу для того, щоб в порушення закону начебто поінформувати моїх колег по фракції "Опозиційний блок" з приводу подань, які які начебто надійшли на них з Генеральної прокуратури. Я маю сказати пану спікеру з цієї трибуни, що все має відбуватися в рамках діючого українського законодавства, і інформувати моїх колег повинно бути способом, в шлях, передбачений законом, а не так, як комусь заманеться. Дякую за увагу. Дякую. Перед тим, як завершити наше засідання, маю коротку інформацію від народного депутата Віктора Кривенка з проханням врахувати його голос у зв'язку з тим, що стосовно вироку РоманаСущенка. Віктор… це заява Віктора Кривенка. І на завершення хочу вас поінформувати про те, що чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться вівторок, 19 червня, о 10 годині ранку. Дякую всім за роботу. До зустрічі. Дякую